Željko (HDZ)** I sada ćemo krenuti na točke dnevnoga reda, prvi je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.BR.40. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Prilozi uz izvješće nisu umnoženi već se nalaze na web stranici Hrvatskog sabora.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Njihova izvješća primili ste na sjednici. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i zastupnik Peđa Grbin. Želi li predstavnik predlagatelja doti dodatno obrazloženje? Da.

saborske zastupnice i saborski zastupnici, svih vas pozdravljam. Evo kao što smo čuli danas je ispred vas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Evo ja bih kratko pročitao jednu promemoriju i obavijestio o čemu se, upoznao vas sa bitnim izmjenama o čemu se radi. Naime, odredbom članka 95. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Narodne novine broj 16/07., 152/08. te Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti; Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka propisana je nadležnost za osnivanje i vođenje katastra vodova na razini jedinica lokalne samouprave. Odredbom članka 98. zakona katastar vodova osniva se i vodi na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu vodova dužni u skladu sa zakonom osnovati i voditi njihovi upravitelji. Sukladno odredbi članka 96. zakona u katastru vodova evidentiraju se vodovi elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže s time da se vodovima smatraju i drugi objekti koji njima pripadaju. Odredbom članka 97. zakona propisano je da katastar vodova sadržava podatke o vrstama, odnosno namjeni, osnovnim tehničkim osobinama i položaju izgrađenih vodova te imenima i adresama njihovih upravitelja. Također propisano je da su i upravitelji vodova dužni podatke o vodovima kojima upravljaju davati bez naknade i u rokovima koje odredi jedinica lokalne samouprave tijelu nadležnom za osnivanje i vođenje tog katastra vodova. Digitalna agenda sveobuhvatni je plan Europske komisije za poticanje gospodarskog rasta kroz stvaranje konkurentnije i digitalno modernije Europe. Države članice prihvaćanjem digitalne agende preuzele su obvezu omogućiti osnovni širokopojasni pristup svim Europljanima do 2013. godine te osigurati da do 2020. godine svi Europljani imaju pristup internetskim brzinama većim od 30 megabajta u sekundi i da najmanje 50% kućanstava u EU bude pretplaćeno na internetske veze iznad sekundi. Radi postizanja navedenih ciljeva digitalne Agende donesena je Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, u daljnjem tekstu, dakle direktiva. Direktiva polazi od toga da bi se smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina doprinijelo ostvarivanju digitalizacije javnog sektora šireći učinak digitalne financijske poluge na sve sektore gospodarstva uz smanjenje troškova za javnu upravu i pružanje učinkovitih usluga građana. Ovim prijedlogom zakona se Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina usklađuje sa rečenom direktivom. Osnovna pitanja koja se uređuju jesu: propisuje se da je Državna geodetska uprava jedinstvena informacijska točka nadležna za prikupljanje i vođenje baze podataka, te stavljanje na raspolaganje podataka o infrastrukturi iz članka 96. ovog Zakona i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima. Nadalje se propisuju obveze vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture da Državnoj geodetskoj upravi dostavljaju podatke o infrastrukturi kojom upravljaju ili koje su vlasnici kao i da mrežni operateri dostavljaju obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima. Dostupnost navedenih podataka potrebno je osigurati putem jedinstvene informacijske točke najkasnije do 1. siječnja 2017. godine u skladu sa direktivama, sa zahtjevima iz direktive. Državna geodetska uprava kao jedinstvena informacijska točka osigurat će dostupnost podataka i raspolaganje podacima o postojećoj fizičkoj infrastrukturi, te podatke o tekućim ili planiranim građevinskim radovima što će imati za posljedicu transparentan i učinkovit pristup tim podacima kao i smanjenje troškova uzrokovanih izravnim i neizravnim štetama prilikom izvođenja radova na fizičkoj infrastrukturi, te će se općenito postići povećanje učinkovitosti korištenja postojeće fizičke infrastrukture i smanjenje troškova i zapreka prilikom izvođenja novih građevinskih radova. Ovaj prijedlog zakona imat će učinak na državni proračun RH u vidu troškova koji se odnose na izgradnju informacijskog sustava jedinstvene baze podataka o fizičkoj infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima na državnoj razini koji se procjenjuju na ukupno 50 milijuna kuna za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Očekivani troškovi za 2017. godinu procjenjuju se na iznos od 6 milijuna i 50000 kuna, a sredstva su osigurana u okviru RDF i …/Govornik se ne razumije./… EU fondova na način da 85% tog iznosa daju fondovi, a ostatak se osigurava u proračunu RH. Trošak Trošak od preostalih 43 milijuna kuna rasporedit će se kroz razdoblje 2018./2022. a sredstva se planiraju osigurati na isti način po istoj formuli. Sukladno odredbi članka 206. stavak 1. Poslovnika Hrvatskog sabora predlažemo donošenje ovog Zakona po hitnom postupku što je evo i prihvaćeno i na tome vam zahvaljujem. Stojimo na raspolaganju za daljnja mišljenja, komentare i obrazloženja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo jedan cijeli niz replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Darka Parića. Izvolite. **Parić, Darko (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovani ministre, kao što ste rekli digitalna Agenda sveobuhvatni je plan Europske komisije za poticanje gospodarskog rasta i kroz stvaranje konkurentnije i digitalno modernije Europe. Države članice prihvaćanjem digitalne Agende preuzele su obvezu omogućiti osnovni širokopojasni pristup svim Europljanima do 2013. godine, te osigurati da do 2020. godine svi Europljani imaju pristup internetskim vezama brzini većim od 30 megabita po sekundi i da najmanje 50% kućanstava u Europskoj uniji bude preplaćeno na internetske vezena brzine iznad 100 Radi postizanja navedenih ciljeva digitalne Agende donesena je direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. direktiva kao što rekoste polazi od toga da bi smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina doprinijelo ostvarivanju digitalizacije javnog sektora šireći učinak digitalne financijske poluge na sve sektore gospodarstva uz smanjenje troškova za javnu upravu i pružanje učinkovitijih usluga građanima. Direktiva isto tako među ostalim propisuje obvezu državama članicama uspostavu jedinstvenih informacijskih točaka preko kojih će se omogućiti dostupnost podataka o postojećoj fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatera, te obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima. Radi prilagođavanja odredbama direktive osim u dijelu kojim se ista preuzima nacrtom zakonskog propisa koju regulira mjere za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. Ja vas poštovani ministre ujedno upozoravam kao i građane i sve ostale da je danas 33 dan sramote u Jasenovcu vas i vaše Vlade. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Sabine Glasovac. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, ministre. Pa ja kao i kolega Bauk ne znam baš puno o ovoj temi, ali da ne bih kršila Poslovnik a da bih skrenula što duže na ovu poruku pažnju ja ću se evo držati teme pa ću još jednom se potruditi pomoći vama da što bolje obrazložimo prijedlog zakona. Ovim prijedlogom zakona se Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina usklađuje sa direktivom. Osnovna pitanja koja se uređuju su: propisuje se da je Državna geodetska uprava jedinstvena informacijska točka nadležna za prikupljanje i vođenje baze podataka, te stavljanje na raspolaganje podataka o infrastrukturi iz članka 96. ovoga Zakona i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima. Nadalje se propisuje obaveza vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture da Državnoj geodetskoj upravi dostavljaju podatke o infrastrukturi kojom upravljaju ili koje su vlasnici kao i da mrežni operateri dostavljaju obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima. Dostupnost navedenih podataka potrebno je osigurati putem jedinstvene informacijske točke najkasnije do 1. siječnja 2017. godine u skladu sa zahtjevima iz direktive. Državna geodetska uprava kao jedinstvena informacijska točka osigurat će dostupnost podataka i raspolaganje podacima u postojećoj fizičkoj infrastrukturi te podatke o tekućim ili planiranim građevinskim radovima što će imati za posljedicu transparentan i učinkovit pristup podacima kao i smanjenje troškova uzrokovanih izravnim i neizravnim štetama prilikom izvođenja radova na fizičkoj infrastrukturi te će se općenito postići povećanje učinkovitosti korištenja postojeće fizičke infrastrukture i smanjenja troškova i zapreka prilikom izvođenja novih građevinskih radova. Ovdje u ovom obrazloženju piše da se ovim prijedlogom zakona, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina usklađuje sa direktivom, ja se pitam kada će se postupci Vlade RH uskladiti s izvorišnim osnovama Ustava RH … /Upadica Reiner: Hvala lijepa./ … i kada će prestati sramota u Jasenovcu koja traje danas

vi niste prekršili ni Poslovnik vi niste prekršili niti parlamentarnu praksu jer je to iz povijesti parlamentarne prakse takav pristup poznat. Ali moje duboko uvjerenje da niste doprinijeli dignitetu ovog Sabora, a niti zapravo onoj poruci koju ste htjeli predati. Jer da ste to htjeli mogli ste predati ovdje za vrijeme stanke javnosti tu poruku, mogli ste sazvati u svakom trenutku konferenciju za medije. Moje duboko uvjerenje da izvođenje performansa u ovoj dvorani iz bilo kojih razloga i sa bilo kojim motivom, ruši dignitet svih nas skupa, a ne pomaže onome onome koji zapravo želi predati neku poruku javnosti. Ali dobro. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Hrga. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre. Ja ću dio pročitati ovog isto ali bez ovih dodatnih elemenata i baš isključivo vezano uz ovaj dio. Naime, mislim da bi Geodetska uprava i katastri trebali više biti povezani sa lokalnim samoupravama i na onu drugu stranu, ne samo od lokalne samouprave prema katastru, nego i katastri prema lokalnoj samoupravi. A želim ovdje ukazati samo na jedan mali nedostatak, jedan problem s kojim se mi srećemo. Dakle u ocjeni stanja piše „odredbom članka 98. stavka 2. Zakona propisano je su upravitelji vodova dužni podatke o vodovima kojima upravljaju davati bez naknade i u rokovima koje odredi jedinica lokalne samouprave“. Ja se slažem, to je normalna stvar da se ti podaci daju bez naknade jer su oni korisni za sve, posebno za građane. Ali se ne slažem s time da lokalna samouprava nakon toga mora kupovati podatke od katastra od Geodetske uprave. Dakle molim vas da to imate u vidu i da se na neki način lokalnim samoupravama omogući ako se taj sustav uspije uspostaviti i ako on postane onako operativan da se može ulaziti da lokalna samouprava može te podatke o svojim na terenu vidjeti i praktički koristiti na jedan adekvatan način, a ne da onda kupuje, a da ne govorim i o dugačkom procesu rješavanja pa vjerojatno i zbog određenih kadrovskih nedostataka i nedovoljnog broja u katastrima. Hvala. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre. Evo mi iz HSS-a i ja osobno naravno da podržavamo usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa europskim direktivama pa ako je potrebno i hitno iako vidimo da smo tu već godinu, godinu i pol dana izgubili ali kroz ovo usklađivanje vidimo da je u pripremi ovog zakona provedena i rasprava sa zainteresiranom javnošću što pozdravljam, ali na određeni broj pitanja koja su postavili gospodarski subjekti kojih se ovo tiče nisu zadovoljni s odgovorom, pa želim evo ponoviti njihova pitanja jer želja nam je svih nas da nova zakonska regulativa ne bude nova barijera i novi trošak gospodarstvu Hrvatske pogotovo oni koji imaju na koje ima utjecaja ovaj zakon. Pa tako su neka plinarska društva vam uputila u javnoj raspravi pitanja na koja nisu zadovoljni odgovorom jer upravo ovo što je i gospodin Hrg rekao da su oni u svojim dosadašnjim investicijama sami prikupljali podatke, vodili evidencije i da su na tu imali i određene troškove. I sada će te podatke bez naknade predati jedinstvenoj informacijskoj točci ili Državnoj geodetskoj upravi i oni se s tim ne slažu, a pogotovo se ne slažu s onim dijelom da svaka nova izmjena i promjena mora dojaviti jedinstvenoj točci Državnoj geodetskoj upravi, ali opet o svom trošku moraju novi geodetski elaborat naručivat za svaki metar izmjene. Pa evo ako možete odgovoriti na ta pitanja jer je u vašem odgovoru rečeno da će se to regulirati pravilnikom koji će pojasniti primjenu ovoga zakona. Ali kada će biti pravilnik i zašto nije dio iz pravilnika već stavljen u zakon pa ne bi bilo toliko nejasnoća i pitanja. Ponovio bih ovo da onda jedinica lokalne samouprave koje su bile i dužne voditi evidenciju infrastrukture na svom području, a samo ih šest je to napravilo. Zašto je to samo šest jedinica lokalne samouprave napravilo? I to će naravno otežati prikupljanje odnosno da se jedinice lokalne samouprave ne moraju kupovati te podatke ponovo odnosno da li ćete omogućiti daljnje sufinanciranje, sređivanje katastra na jedinicama lokalne samouprave što je do sada činjeno, mislim da bi trebalo nastavi s tom praksom. Hvala. Hvala. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Izvolite. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnikom. Dakle i moja replika ide u onom smjeru odnosa jedinica lokalne samouprave prema odredbama ovog zakona. Dakle da se ja sjetim onog dječačića iz filma „Vlak u snijegu“, kaže nismo se nas dvoje izgubili nego su ovi drugi. Tako i mi. Nije da mi kasnimo nego Europa malo juri. Ovaj zakon treba podržati svakako jer će doprinesti vjerojatno boljitku. Ono što je kolega Lacković sada spomenuo samo šest jedinica napravilo katastar vodova. Pazite, katastar groblja je teško napraviti, a kamoli katastar vodova, za to treba određeni administrativni i financijski kapacitete. Ako će biti ova jedinstvena baza podataka pri Geodetskoj upravi, razmišljate li o tome da onda maknete odgovornost sa jedinica lokalne samouprave ili da oni koriste samo bazu kao gotovu bazu. Dakle, prema odredbama članka 95. oni su dužni to voditi, jedinice lokalne samouprave, a samo šest je njih napravilo. Znači, treba u budućnosti razmišljati u tom smjeru. Ako to jedinice lokalne samouprave ne mogu napraviti, istina ovdje se, to je kolega Lacković rekao, ovdje se bune upravitelji vodova jer će ovo ići na njihov trošak. Oni tvrde da su već predali ne znam četiri, pet elaborata pa sad moraju još jedan izraditi i sve one podatke prevesti u digitalni oblik. Međutim, ja moram reći da i mnogi od njih kad su ugrađivali vodove nisu baš sredili projektnu dokumentaciju, a često puta su da kažem kršili imovinsko-pravne odnose. Znači, ulazili su u posjed jer nisu smjeli, bez naknade, pazite! Ima i toga. Često puta kad vam dođu izvršavati radove pitaju gdje su naši vodovi, ne znaju ni to. Ne kažem svi, ali jedan dobar dio. Međutim, sigurno će oni snositi troškove, je li to pravedno to ste vi odlučili, ali molim vas da vodite računa o jedinicama lokalne samouprave da se njihovi troškovi ne povećavaju, da možda odredbe ovog zakona se u tom smislu promijene. Hvala. Hvala. Sada ćemo prijeći na klubove zastupnika. Odnosno, pardon, prvo da li želi izvjestitelj odbora uzeti riječ? Čini mi se da ne pa ću otvoriti raspravu i u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a riječ će uzeti uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministar Kuščević i pomoćnik Rezo, cijenjene kolegice i kolege. Pred nama je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Ovim zakonom su grubo obuhvaćene tri teme pa ću ja tako u svojoj raspravi i voditi raspravu vezano uz te tri teme. Prva tema je vezana zaista uz evidenciju katastra odnosno o podacima i o značaju. Dakle, postoji još jedna direktiva Europske unije koja je izuzetno važna i značajna, to je INSPIRE direktiva. Temeljem te direktive tamo negdje tamo 2014. godine donesen je Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka kojim zakonom kaže da prostorni podaci moraju biti javno dostupni svim na teritoriju Republike Hrvatske, ali jednako tako i svim članicama Europske unije. Prostorni podaci su vam svi podaci. Podaci recimo koliko je djece rođeno, podaci koliko je djece upisano u prvi razred osnovne škole. Jednako tako i podaci koliko je vodovodne mreže napravljeno, koliko je mreža odvodnje napravljeno, koliko je elektroenergetske mreže napravljeno i kontaktna točka za to je Državna geodetska uprava. Čak štoviše postoji i tijelo koje tim upravlja koje treba evidentirati sve te podatke i jednako tako ono što je bitno i značajno, a što se tu već u replikama pokazalo, da su ti podaci javno dostupni. Dakle, smisao je državne uprave da podacima koje ona okuplja, koje ona evidentira budu javno dostupni. Znate, ja sam tamo kao mlada inženjerka pred puno godina, bio je jedan tehnički pregled i uvjet za uporabnu dozvolu je bio da prije toga imate snimljene sve vodove i da morate predati snimku svih vodova i da oni moraju biti predani u katastar. Imate katastar grada Zagreba koji to odlično evidentira, gdje su svi vodovi evidentirani i kad netko u gradu Zagrebu ide raditi može sve o tome znati. Čak štoviše oni koji malo duže pamte kao ja, možda se sjećaju kada je bio rađen Inportanne, dakle onaj Inportanne kod Glavnog kolodvora koji je rađen u podzemlju i tad se je postavila tema i postavio problem katastra podzemlja. Mislim da smo došli do toga da osim katastra nadzemnog treba biti i katastar podzemlja jer nam se u podzemlju zaista svašta dešava. Ali kao što smo puno puta imali prilike ovdje govoriti i reći: Hrvatska ima 556 jedinica lokalne samouprave. I kao što smo mi svi različiti ovdje tako su i različite i tih 556 jedinica lokalne samouprave. Netko ima kapacitet, netko ima zaista broj i zaposlenih, i znanja i iskustva da to može raditi, netko nažalost nema. međutim bez obzira na to kad prođete Hrvatsku onda ostanete iznenađeni, stvarno ima katastara koji to vode. Imate jedan odličan katastar koji ću ja evo koristim ovu priliku da ga pohvalim, to vam je katastar u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Oni odličan imaju katastar, imaju odlično evidentirano postojeće stanje, imaju odlično evidentirane i katastre vodova i tamo kad netko gradi zaista može zaista s dosta velikom sigurnošću znati o čemu je riječ. No međutim zaista imate katastre koji to ne rade na odgovarajući način. Stoga uvijek kad nam dođe ovakav jedan prijedlog zakona koji je dobar, koji je korektan, gdje se usklađujemo s direktivama Europske unije, mi moramo iskoristiti tu priliku bez obzira na direktive Europske unije. Kad je riječ o prostornim pokazateljima, o prostornim podacima imamo mi dobro iskustvo i dobra znanja. No međutim zaista kako je država različita imamo i različite situacije. Ono što morate znati da su katastri vodova kao što ovdje kažu upravitelji i vlasnici, se vodili na različite načine. Negdje su to vodile zaista jedinice lokalne samouprave. Sva poduzeća bez obzira da li su javna, u vlasništvu države kao, ne znam, Janaf, Plinacro, imaju posebne geodetske službe koje evidentiraju njihove vodove. Jednako tako komunalna poduzeća imaju isto to. i onda ispadne da svi evidentiraju, da svi snimaju, no međutim nemamo jedno mjesto na kojem se objedinjuje. I ovaj zakon na ovaj način govori: mora postojati jedno mjesto koje to objedinjuje. Ja sam apsolutno sigurno da je to mjesto kao kontrolna točka Državna geodetska uprava, ali u stvarnosti nadležni uredi za katastar.

smo bili sudionici, neću reći sudionici, ali apsolutno smo imali priliku vidjeti i nema nitko tko se nije zapitao, rekonstruira se ulica, postave se vodovi, izasfaltira se, ne prođe tri mjeseca evo nekog koji kopa. I onda svi pitamo zašto kopa, što radi, što se on sada sjetio iza tri mjeseca kopati. To vam je zapravo međusobna ne koordinacija. I to je ovo o čemu ja govorim, svatko evidentira, svatko evidentira za sebe, u svom dvorištu u svojoj kući međutim ne objedinjuje se. I zato je dobro što ovdje imamo i odredbe koje govore prijava početka radova. Čak ne ni prijava početka radova nego namjera da će se nešto raditi. Pa da su se onda kada je riječ o komunalnoj infrastrukturu, odnosno o vodovima i podzemnoj infrastrukturi da se međusobno iskoordinira vodovod, odvodnja, plin, da se zna kada tko što radi. Ja sam u raspravi na oba odbora a i ponavljam to i ovaj put, govorila i rekla sljedeće a to je da bi bilo zgodno da se zna, dakle svi imaju plan rada, pa da možda to vežemo uz plan rada jer kada je prijava početka radova već je gotovo. Ali sva komunalna poduzeća, dakle svi koji upravljaju vodovima imaju nekakav plan rada što će raditi osim ekstremnih situacija u sljedećem razdoblju od 3 godine, od 10 godina, od 4 godine pa da bi to bilo zgodno vezati no međutim to je očito tema za neki drugi put. Ali jednako tako dakle kada netko isplanira svoje četverogodišnje projekte, kada zna što će u 4 godine u odnosu na vodove raditi. Bilo bi zaista zgodno da tada to kontaktnoj točki prijavi pa da svi o tome sve znaju. Ovo je još jedan korak naprijed a to je da zaista više nitko ne čuva u svom dvorištu, u svojoj kući ono što ima, da je na jednom mjestu i da svi o tome sve znamo. Vratiti ću se još na ovu temu s kojom sam počela a to je Zakon o nacionalnoj infrastrukturi i prostornih podataka, odnosno INSPIRE direktivi. To relativno ide sporo, još uvijek se ne evidentira. To znači kao i niz zakona što smo ovdje imali priliku govoriti i razgovarati postoji i još jedna tema, jedna obaveza zaista da ljudi kontaktiraju državnu geodetsku upravu, da pune svojim podacima podatke, da bi podaci budu zaista javno dostupni i da ih imaju svi prilike vidjeti. I postoji još treća tema koju u uvodnom izlaganju ministar nije spomenuo a ja bih voljela da se spomene, treća tema vam je članak 2. gdje se osniva povjerenstvo. Ja sam u pripremi za ovu raspravu išla malo pogledati da li inače u zakonima imamo definirano da će se osnovati povjerenstvo koje će raditi određene poslove i za to primati određenu naknadu. Nisam to uspjela naći ni u jednom zakonu. To Povjerenstvo znači parafiskalni namet. Imali smo prilike od premijera kada je uvodno govorio o programu rada, imali smo prilike i jučer je bio Zakon o javnoj nabavi, odnosno prekjučer, ispričavam se ili kada je potpredsjednica potpredsjednica Vlade jednako tako govorila kada je riječ o javnoj nabavi nema više ni takse kada se prijavljuje i govorila da će se svi parafiskalni nameti ukinuti a mi sada u zakon uvodimo jedan novi parafiskalni namet. Da vam pojasnim o čemu je riječ. Riječ je o sljedećoj situaciji. Ja vidim tu načelnike općina i gradonačelnike i oni će znati o čemu govorim. Naravi se, dakle ide nova izmjera, napravi se nova izmjera, da bi novu izmjeru mogli odgovarajuće provesti u katastru a i onda u gruntovnici naravno da se dodatno trebaju angažirati ljudi iz Državne geodetske uprave, iz katastra i jednako tako ljudi iz gruntovnica. I sada su u odnosu na gruntovnice formirana povjerenstva, ta povjerenstva nisu definirana zakonom nego su oni, to su povjerenstva i ako rade izvan radno vremena, u principu rade izvan radnog vremena, za to dobiju određenu naknadu. Ta naknada nije bila vezana uz kolege koji rade iz katastra i tu je cijelo vrijeme i bio prijepor zašto ovi dobivaju naknadu, ovi ne dobivaju, katastar katastar ide svojim putem, gruntovnica kasni. Ako je napravljena bilo koja izmjera, a ta izmjera stoji godinu dana, nakon godinu dana vjerujte mi ona je zastarjela. Nakon godinu dana ta izmjera više ne vrijedi jer su se već u prostoru desile neke druge situacije i ta izmjera naravno treba u određenom dijelu raditi drugačije. I sada po prvi put u zakonu imamo povjerenstvo, povjerenstvo će činiti kolege koji rade normalan posao u katastru, odnosno u državnoj geodetskoj upravi a za popodne kada će raditi, dakle izvan radnog vremena biti će povjerenstvo i oni će za to dobivati određenu naknadu. Apsolutno je riječ o parafiskalnom nametu. Stoga ako je tako odlučeno i ako je zaključeno da nema dovoljno ljudi, da ljudi trebaju raditi i drugačije, ja nemam nikakav problem ali imam problem kada govorimo ukinuti ćemo parafiskalne namete, smanjiti ćemo sve zajedno a onda po prvi put u zakon stavimo jedno takvo povjerenstvo i toga moramo biti svjesni da onda to imamo. Svi mi koji smo bili na čelu ministarstva kao što sam bila ja i ministar Kuščević, se sigurno sada susreće sa problemom nedovoljnog broja ljudi i nema nikog, tu sjede i bivši ministri i načelnici i gradonačelnici i znate da je problem ljudi veliki problem, da je problem stručnih ljudi dobiti u javnu upravu, da je problem i tome što su plaće uvijek tu nešto manje, da je problem i zapošljavanja kada i možete osigurati da je problem zapošljavanja ali onda treba to jasno i glasno reći, reći da će se onda to regulirati na ovaj način. A ne govoriti jedno a raditi drugo. Zaključno. Riječ je o jednom korektnom zakonu, usklađujemo se sa direktivama EU. Ja apsolutno imam problem vezano uz ovaj članak 2. i u tom smislu ću dati amandman koji će vjerojatno kao i inače amandman biti odbijen ali bih voljela da o tome samo malo razmislite. I zakon je u redu, korektan, apsolutno ga u tom smislu treba podržati. Ali ono što je važno, važno je osigurati instrumente i teme da se zakon provodi, da zaista ne jednom mjestu imamo sve pokazatelje koje trebamo imati. Ali jednako tako što će izuzetno biti važno i po treći put navodim INSPIRE direktivu koja kaže prostorni pokazatelji i prostorni podaci nakon što su evidentirani moraju biti javno dostupni i na tome trebamo inzistirati. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Imao nekoliko replika. Prava je uvaženog zastupnika Darka Parića. Izvolite. **Parić, Darko (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice ja isto mislim da je ovaj zakon dobar i korektan i da ga kao takvoga treba usvojiti. I mislim da je ovo ustvari paket zakona od prošlog tjedna kad smo razmatrali zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. Ono što me je potaknulo da da vam dam repliku i da vas pitam je slijedeće, znači po članku 96. Zakona o katastru vodova DGU će evidentirati vodove elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže. Znači sve ustvari moguće vodove koje u ovoj zemlji imamo će se evidentirati na jednom informacijskom mjestu DGU i ono što ćemo pokušati i sa prethodnim zakonom sve što je moguće iskoristiti za postavljanje optičkih kabela i svega ostaloga. I to je nešto uistinu hvalevrijedno. Ono što ja želim pitati, primijetiti i tražiti i vaš komentar a poslije ako je moguće i komentar ministra s obzirom da je to takav skup podataka na jednom mjestu se uistinu može reći da je to bogatstvo apsolutno i to su kako god okrenuli to su javni podaci. Podaci koji pripadaju državi RH čak i po Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi upravo ti podaci su navedeni kako imovina RH. E sad mi znamo DGU naplaćuje pristup podacima koje oni objavljuju na različite načine, a opet imamo ovdje priču da su to javni podaci, imamo priču o Zakonu o pravu na pristup informacijama i nekoliko europskih direktiva. U RH imamo i portal otvorenih podataka dana.gov.hr. Moje pitanje i moja dilema je da li će se ovi podaci na neki način objaviti na tom portalu otvorenih podataka odnosno da li će biti dostupni svim građanima RH u nekakvom elektroničkom obliku kako već ili će isključivo i samo biti ajmo reći s njima rad kroz naplaćivanje i sve ostale stvari zainteresiranih stranama. Evo hvala. Ja osobno mislim da bi trebali biti dostupni građanima. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će poštovana Anka Mrak-Taritaš.

Imamo Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ili skraćeno zakon o NIP-u. To je jedan od onih zakona kad je bi u Saboru i apsolutno ja bih rekla aklamacijom usvojen i on kaže da svi podaci prostorno planski podaci moraju biti javno dostupni. Tako i podaci o vodovima moraju biti javno dostupni osim onih koji su tajni. Tu možemo razgovarati o tajnim podacima kad je riječ o naftovodima, dakle podaci koji su važni za za nacionalnu sigurnost jer vezano uz nacionalnu sigurnost ti mogu biti tajni. Ali svi dugi podaci moraju biti javno dostupni, dostupni svim građanima ne samo RH nego svim građanima i EU. Vi dobro znate da sve što se dešava u prostoru, imali ste priliku i sad vidjeti vezano uz Pelješki most pa pogledajte ko će se sve natjecati, dakle sve države ne samo EU nego i izvan i oni moraju imati podatke kad bilo što namjeravaju na prostoru RH se interesirati. Tako će i ovi podaci biti javno dostupni. Tako da ta ideja da se nešto naplaćuje neće moći kao takva ići, neće, vidim da je i kolega Rezo klima glavom jer zna o čemu govorim, kao i ministar neće moći se funkcionirati na način da se naplaćuju nego će morati biti javno dostupni i svi će moći dobiti takav podatak. Hvala. Hvala lijepa. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Hrga. Izvolite. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice naravno da je ovo materija u kojoj se vi izrazito dobro razumijete ali ja sam se javio za repliku ustvari da malo pojasnite vaš stav oko ovog djela što ste spomenuli da Hrvatska ima jako puno jedinica lokalne samouprave i da u principu nije za očekivati da će sve jedinice lokalne samouprave na isti način moći ovo napraviti. Ja osobno mislim da u ovom slučaju to nije greška, da apsolutno te jedinice lokalne samouprave njihova vodstva mogu itekako biti dobar partner državnim institucijama koje trebaju to obaviti ali se treba tim jedinicama lokalne samouprave što sam maloprije rekao omogućiti povratna informacija i ne smije se događati da doslovno se državne institucije ponašaju prema lokalnim kao da su neki neprijatelji, kao da ustvari nema nikakve suradnje. Mi smo u proteklom periodu imali stvarno jednu situaciju gdje se je lokalnu samoupravu gledalo doslovno kao nekakvog neprijatelja državnog. Dakle, državna administracija je žestoko ustvari gnječila lokalnu samoupravu. To je slučaj cijelo vrijeme, ali evo i u vrijeme vaše Vlade je to bilo jako, jako intenzivno naglašeno. Spomenut ću samo jedan detalj koji nema veze sa ovim ali ima veze sa komunalnim poduzećima. Znači vi znate da ne možete prikopčati vodovod poslovnom subjektu koji je izgradio tvrtku koju je napravio halu u poslovnoj zoni, koji ima sve papire dok nisi dao obavijest građevinskoj inspekciji, dok građevinska inspekcija nije potvrdila potvrdila da je primila obavijest. Znači čovjek napravi firmu, uloži novce i onda mora čekati još 10, 15 dana da neki činovnik tamo da neko svoje mišljenje da bi ga mogao prikopčati na vodoopskrbni sustav. Dakle to su stvari koje se lokalnoj samoupravi događaju i moramo to poboljšavati, mora biti jedna Hvala lijepa. Odgovorit će uvažena zastupnica Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Hrg, mi se dosta često ne slažemo, ali oko nekih stvari se možemo složiti, kad ste govorili i ovdje i složiti. Ono što ste spomenuli ovaj problem građevinske inspekcije ja zaista koristim ovu priliku pa da kažem da od 1.1.2014. takva potrebe, takve potrebne, od 1.1.2014. ne. Ako netko nešto traži onda nek samo pročita malo zakone, znate. Zakoni se mijenjaju pa ih treba na vrijeme čitati. No, međutim ja se zaista s vama slažem u onom djelu da državne uprave i lokalna samouprava trebaju biti partneri. Mi zaista imamo 556 jedinica lokalne samouprave. Oni nemaju iste kapacitete, ali i jednako tako ja često volim razgovarati o temi i to mi je jedna od omiljenih tema održivi razvoj. Što je smisao održivog razvoja? Pa smisao održivog razvoja da istu uslugu naši građani dobiju bez obzira gdje žive, da li žive u vašim Križevcima, da li žive u Koprivnici, Bjelovaru od kud sam ja, Zagrebu gdje živim ili recimo Koprivnički Ivanec. Meni je to jedna odlična općina u blizini Koprivnice koja odlično radi. Ja pretpostavljam da ovdje samo oni koji su s područja druge izborne jedinice znaju u kojoj općini radim. No međutim, ona za neke stvari ima kapacitete, a za neke ne. Tamo gdje općine nemaju kapacitete zaista javna, dakle državna uprava treba biti partner. Između državne uprave i lokalne samouprave, odnosno regionalne samouprave ne smije biti Kineski zid, Kineski zid se ne može preskočiti nego trebaju biti partneri. I kad se radi o jednom velikom procesu ili jednoj velikoj onda zaista jedni drugima trebaju pomagati. Jedino tako možemo zaista za nekoliko godina govoriti o održivom razvoju. Znate jer apsolutno pravo na sve ono što ima dijete u gradu Zagrebu treba imati i dijete ne znam i u Nuštru i u Gunji i bilo gdje živi na području ove zemlje.

Taritaš. Želio bih se osvrnuti na ovaj vaš stav vezano za ono što jasno i mnogi građani često primjećuju, a to su stalna kopanja. Netko kopa, stavlja kanalizaciju, pa sutra kopa, pa stavlja vodu. Vi ste primijetili taj problem. Znači kao i svi, a posebno ovo vaše kažete vi da bi trebali četverogodišnje planove uskladiti, pa da onda se zna tko će što raditi u četiri godine. Možda vi to možete u Zagrebu sad kao kandidat reći, planirati. Imate 7 i pol, 8 milijardi proračun pa možda i možete nešto takvo planirati. Ali promislite nekog gradonačelnika ili načelnika iz neke naše male evo zagorske općine gore, Hrvatskog zagorja ili Dalmatinske zagore čiji je proračun mali i nikakav. I što on može? S kim će on dogovarat? Vi idete sad u kampanju ili neki gradonačelnik ide u kampanju i sad će on planirati, govoriti ja ću dati napraviti to i to. S kim on može to uskladiti? Tko njega sluša? Mi se svi skupa moramo boriti da se decentraliziraju sredstva kao jučer kad smo govorili ovdje o vodoprivredi i problemima vodnih naknada. Znači, možemo o tome govoriti, a ne govorit da ćemo mi sad četverogodišnje ili da će neki načelnik planirati dobro, pa onda neće dva puta kopati. To …/Govornik se ne razumije./… trče, moli sredstva jer je njegov proračun nikakav pa se moli jednom ministarstvu, drugom ministarstvu da bi prikupio nekakva sredstva i onda dođe u poziciju da to mora kopati. Svi oni koji su bili ovdje načelnici, gradonačelnici znaju te probleme. I to je problem koji nećemo baš lako riješiti i nećemo moći riješiti na ovakav način kako vi kažete pa četverogodišnja će to netko planirati, pa će on točno znati što će raditi, uskladit će sa nekim. Znači decentralizacija sredstava može bit jedini odgovor na ovo, a ne nikakvi četverogodišnji planovi bar u malim sredinama. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će uvažena zastupnica Mrak Hvala lijepo. Kolega Sanader, jesam ja sam u kampanji za gradonačelnicu grada Zagreba gdje je 7,3 milijarde proračun ali to nije stvarno 11 i pol milijardi. Pa onda ovako samo jer kad uzmete Holding i sve ostalo puno više, ja moram priznati ne znam tu brojku kad je i pišem. Malo mi je teško napisati, a način na koji se upravlja će biti jedna druga tema. Zaista različito, ja cijelo vrijeme inzistiram na tom različitost. No međutim, u ovom zakonu je rečeno da oni moraju Državnoj geodetskoj upravi bez obzira i općina Muč ili bilo koja općina koja je u zaleđu i grada Splita. U gradu Splitu je posebna tema i vi to dobro znate na koji način se evidentirala komunalna infrastruktura, da je to radilo jedno poduzeće, pa da od tog poduzeća kad trebate dobiti podatak teško dobivate, ali to je jedna druga tema. Dakle, svi oni će morati prijavljivati i Državna geodetska uprava će biti referentna točka. Ja se jednako tako kao i vi i u svom poslu sam se zalagala za decentralizaciju sredstava i posla. I ja mislim i to je bila ideja i ja nadam se da o tome promišljaju i sada oni koji upravljaju ministarstvom. U ministarstvu ne treba raditi građevinske dozvole. Smisao ministarstva treba biti da se sve to napravi na način da građevinske dozvole se rade tamo gdje se zaista zahvati i dešavaju, a da u ministarstvu samo bude iznimno recimo za nekakve velike kad se radila autocesta to je smisao ministarstva da radi građevinske dozvole. Ja sam jedna od onih koja se zaista zalaže decentralizacija sredstava i posla jer to jedino ima smisla. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolegice katastar svih vodova naravno da je dobro da u Republici Hrvatskoj postoji. Pozivate se da će to ovim zakonom, tj. predviđeno Geodetska uprava da će biti ta referentna točka gdje će biti objedinjeni svi ti podaci. Međutim, kad govorimo o Geodetskoj upravi, onda kad gledamo primjer granični prijelaz Bili Brig u zaleđu Sinja i Vrgorca Mali Prolog samo su 2 km pogriješili ucrtati granicu. Sad ja ne znam jesu to na Klisu na janjetinu dok su pili ucrtavali, 2 km hrvatskog teritorija. Pa znate koja je ozbiljnost granice? Mi govorimo ovdje o sustavu i ljudima koji to moraju odraditi. Nije dovoljna samo direktiva. Ovo je činjenica što vam govorim. Znači naše teritorije, naše ljude, njihovu imovinu, kuće, zemljište kako u Vrgoračkom kraju tako i u Sinjskom, a tako i cijelom dužinom 2 km po dubini granice. Znate koliko je to hektara? Koliko je naša granica duga? To je Geodetska uprava. A što se tiče ucrtavanja vodova, naravno da je to trebalo biti ucrtano. Naravno da vlasnici telekomunikacije koje smo predali u strane ruke kao na primjer u mome Sinju jednostavno. Evo na alkarskom trkalištu, a svi ste bili na alci, po onim stoljetnim marunima objese one svoje kabele da vise bez ikoga da pitaju, bez da ucrtavaju. Naravno da to mi obični građani ne bi mogli napraviti. Naravno da bi tribalo uzet sikiru i sad to prisič, ali naravno da ne bi bilo interneta pa bi se narod pobunio. Rade što hoće, rade kako hoće, država je neozbiljna predali smo sve u strane ruke i kada se sve uredi pitanje je na koji način će to Geodetska uprava odraditi i u čijem interesu. Ponavljam vam, Geodetska uprava je pogriješila ucrtati granicu 2km u dubinu hrvatskog teritorija bez da spori BiH tu da je granični prijelaz. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnika Mrak Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Kolega Bulj, vi ste u svojoj replici otvorili jednu temu koja je sigurno jedna ozbiljna tema ono što trebamo znati tradicionalno u Hrvatskoj se vode dva katastra. Jedan je austrougarski katastar koji je za kontinentalni dio Hrvatske, a drugi je talijanski katastar koji je za dio uz obalnu liniju odnosno uz more i uz zaleđe. I oni se čak na različiti način su se i vodili i u različitom mjerilu. Za razliku od austrougarskog katastra koji je uvijek imao česticu i zgrade na toj čestici pripajaju čestici, talijanski katastar se vodi na način da posebna katastarska čestica i zgrada, posebno dvorište, pa onda imate to na različiti način definirano. Jednako tako riječ je zaista o jednom ozbiljno poslu i to kolega Kuščević, svi znamo da je usklađenost otprilike 6% ili možda je sada 9% države već usklađeno i mi imamo jedan odličan program koji se zove ZIS Zajednički informacijski sustav koji ujedinjuje katastar i gruntovnicu. Ja mislim da je odličan sustav, ali će on dva točna podatka će rezultirati točnim podatkom, dva netočna podatka će rezultirati netočnim podatkom. Ja mogu reći svoj najosobniji mogući primjer, moji roditelji su '67. napravili vikendicu na moru, za to imamo građevinsku dozvolu i uporabnu dozvolu i svaki put bi ja ravnatelju Državne geodetske uprave ga pozvala, otvorila laptop i rekla pogledaj, još uvijek je 100 vikendica na jednoj katastarskoj čestici, još uvijek to nije riješeno i evidentirano. jedna od velikih reforma koje u ovoj državi treba biti kada već govorimo o reformi je srediti katastar i gruntovnicu i to čak ne treba težiti srediti cijelu državu. Srediti dio koji je građevinsko područje. Hrvatska vam je 5,6% teritorija građevinsko područje i na taj način olakšati život ne samo investitorima nego i svima nama. Hvala.

Ja se želim osvrnuti na onaj prvi dio vašeg govora. Naime, sigurno ćemo podržati svaku izmjenu i dopunu zakona koji će doprinijeti sređivanju i usklađivanju zemljišnih knjiga, katastra, katastra vodova i vlasništva, ali želim napomenuti da smo kao država još 2003. donijeli Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, nazvali smo ga program „Uređena zemlja“. Prošlo je već evo 13 godina i svaka vlada donese određene korake, ali tvrdim da još uvijek idemo sporo. Upravo ta neusklađenost između i nedovoljna suradnja između suda, znači Ureda za zemljišne knjige, katastra, jedinica lokalne samouprave nije definirana zakonom nego ovisi jednostavno o dobroj volji suradnje između gradonačelnika, načelnika, šefa katastra i suda. Mi kao jedinice lokalne samouprave kao što ste spomenuli neke imaju uređeno sa svojim komunalnim poduzećima i uvode kompletna snimanja svih vodova i recimo da i sa javnim poduzećima to usklađeno, međutim uvijek dođe problem kada se dođe do katastra. I vi kada ste bili ministrica, kada ste obilazila županije, gradove i općine upućivali smo upravo na taj problem nedostatka stručnih kadrova i nedovoljnih kadrova u katastarskim uredima. da će ova izmjena biti donešena, doprinijeti će ali ostati će problemi i dalje. Ono što ste rekla da treba dobra suradnja između države, to je i kolega Hrg spomenuo, jedinica lokalne samouprave i na neki način objediniti. Međutim, tko će biti koordinator i nositelj upravo te suradnje ili će i dalje ovisiti o dobroj volji gradonačelnika i šefa katastra. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnika Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Nisam ni sumnjala kolega Demetlika da će i rasprava o katastru vodova se pretvoriti sigurno i u raspravu o suštinskom problemu koji svi imamo i koji svi zajedno trebamo pokušati riješiti, a to je taj problem katastra, problem gruntovnice, problem koji sam ja ovdje nježno rekla da se i napravi nova izmjera i da nova izmjera stoji. I sigurna sam da nakon što godinu dana stoji ona je u jednom dijelu, a stoji i 500 i 10 ho ho vidjeli smo izmjene da stoji i duže. Ali dovoljno je da stoji i godinu dana, nakon godinu dana ona više nije dovoljno ažurna. I sada dolazimo do jednog suštinskog problema i koji je sigurno problem i ja koristim ovu priliku da možda svi zajedno o tome malo razmislimo. Problem je u dva procesa. Prvo ide ja ću iskoristiti ovo kratko vrijeme samo da probam zorno objasnit. Napravi se snimak katastarske čestice, vi idete prvo riješiti to u katastar, to je upravni postupak. Taj upravni postupak traži rješenje, za taj upravni postupak sve susjede saslušavate, izdaje se rješenje i imate opet mogućnost tužbe, žalbe, pa tužbe, pa onda tužba na jedan upravni sud, pa Viši upravni sud i onda kada taman dobijete rješenje i mislite e sada sam nešto riješio, niste. Onda dolazite u gruntovnicu i kreće sve iz početka. Dakle, rješenje je osim da se rade izmjere da zajednički katastar i gruntovnica sudjeluje, rješenje je jednog postupka. Dok ne bude ijedan postupak kojim ćete provoditi katastar i gruntovnicu do tada neće biti odgovarajuće rješenje jer ono što znamo traje godinama. Dakle, za bilo koju česticu znate ono, ja sam sređivala svoje stanje imovinskopravno od moje mame i ne znam što sve ne, i naravno susrela se s tim svim da to traje godinama, a moram reći da sam o tome dosta znala i koristila kolege koji su jednako tako znali. O tome kako naši građani s čim se susreću ja sam često puta čula, no međutim zaista jedno rješenje, jedan postupak. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika uvaženog zastupnika Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice Mrak-Taritaš, gotovo u cijelosti potpisujem vaše izlaganje osim u jednom čime se apsolutno ne slažem. Kažete da je propisivanje naknade za rad povjerenstva koje vrše izlaganje novog katastarskog operata, a nakon ove izmjere i potreba zemljišne knjige parafiskalni namet. Za mene je reforma svih reformi u Hrvatskoj. Za mene je jedan od najvažnijih projekata hrvatskog društva i hrvatske države nova državna izmjera, novi katastar nekretnina i nova zemljišna knjiga. Sredstva koja su ogromna da bi se cjelokupni prostor Hrvatske mogao premjeriti, napraviti nova gruntovnica, nova zemljišna knjiga negdje oko 5 milijardi kuna. Projiciranih 5 milijardi kuna. I u tom postupku mi moramo znati da je to iznimno stručan posao koji rade i djelatnici katastara i djelatnici zemljišnih knjiga u pravilu. A svjedoci smo što se do sada događa da zbog tih povjerenstava koji do sada nisu praćeni odgovarajućom potporom državnih tijela, preko 280 izmjera katastarskih općina u Hrvatskoj nije formirano u zemljišnu knjigu, a uložena su sredstva. Potrebno je ljudima koji na tome rade, a u pravilu je i normalno da rade izvan radnog vremena. Jer ako vi izlažete katastarski operat onda očekujte da vam građanin kojemu ste parcelu premjerili dođe to vidjeti. Ako ćemo mi svakog građanina tjerati da dođe ujutro kad radi onda neće biti na poslu ili će trošiti godišnji odmor. A s druge strane ono što je nužno raditi izvan radnog vremena treba platiti. I dok hrvatska država, dok Ministarstvo pravosuđa, dok Ministarstvo graditeljstva ne utvrdi da je to nužna potreba čim prije napraviti, mi to nikada nećemo napraviti i ostat ćemo i dalje ovako neuređena država kad je u pitanju temeljna evidencija, a to je zemljište u Republici Hrvatskoj. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Kolega Bačić, mi se stvarno u dosta stvari slažemo. No međutim postoje neke stvari u kojima se ne slažemo jer kad bismo se u svemu slagali onda bi zajedno tu negdje i sjedili pa bez obzira s lijeve, desne ili u centru. Zbog toga sam ja i ukazivala na tu odredbu članka 2 iz jednog jedinog razloga. Znate, danas povjerenstva koja su vezan uz provođenje gruntovnice postoje i oni su plaćeni za svoj rad, ali ono što smo tu evidentirali, da katastar svoj posao odradi, a da gruntovnica odnosno ta povjerenstva svoj posao ne odradi. Dakle, oni koji nisu plaćeni odrade, a oni koji su plaćeni honorarno ne odrade pa se sad ja pitam što će biti kad će i oni biti plaćeni honorarno. Da li iz toga zaključujemo da neće i jedni i drugi raditi. Ali šalu na stranu. Ono što se sigurno možemo svi ovdje složiti. Reforma svih reformi je sređivanje katastra i gruntovnice. Njih nećemo srediti u tome jer ćemo se vi i ja razgovarati da li povjerenstvo treba ili ne treba, da li je parafiskalni namet ili ne. To ćemo riješiti na način kako netko odluči. Meni se čini da je najbolja metodologija i najbolji način jedan zakon koji to regulira, jedno mjesto na kojem se regulira, ujediniti pamet jednu i drugu i reći da je to reforma i pritom apsolutno naglasak na građevinska područja. Građevinska područja trebaju biti prioritet kad se nađe metodologija, a ona je već općepoznata za građevinska područja, onda će biti I mislim da je to zaista, mi možemo govoriti i o investicijama i o ulaganju, međutim, kada netko dođe na ove naše prostore i vidi da je u katastru čak i stanje sređeno, ali onda uđe u gruntovnici pa vidi da treba nekog iz Australije tu pozivati i sve ostalo, naravno da napusti svaku nadu i ode. Prema tome, ono što se možemo složiti to nam treba, ali iskustva s povjerenstvima, rekla sam vam, povjerenstvo koje se plaća ne radi, ono koje se ne plaća radi pa ćemo vidjeti što će biti. Hvala. Hvala. S time smo dakle ovo iscrpili i sad idemo na sljedeći klub, a to je Klub HDZ-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre s pomoćnikom, uvažene kolegice i kolege zastupnici, Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj prijedlog izmjena Zakona o državnoj izmjeri u katastru nekretnina. Nakon rasprave koja je već vođena, ne bih u tom smislu imao potrebe nešto dodatno previše obrazlagati pa ću ja o nečem drugom govoriti što je svakako u temi i vezano uz izmjenu zakona. Naime, ovim zakonom koji je i kratak a nužan, mi definiramo Državnu geodetsku upravu kao jedinstvenu informacijsku točku i propisujemo način prikupljanja i vođenja podataka u katastru vodova, a od sutra katastru infrastrukture. Kad govorimo o katastru vodova koji će sada biti ovim zakonom preimenovan u katastar infrastrukture, a vodovi u infrastrukturu, onda želim reći da je ta odreda prema kojoj se katastar vodova predaje na upravljanje i vođenje evidencije donesena Zakonom o izmjeri 1999. godine kada su jedinice lokalne samouprave bile dužne preuzeti podatke od katastra i nastaviti s vođenjem te evidencije. Ja mislim da je to bila loša odluka, a loša je bila i dokazano da je loša je činjenica kakvo je danas nakon 17 godina stanje katastra vodova u Hrvatskoj. Državna geodetska uprava radila je čini mi se prije godinu dana studiju o kvaliteti vođenja katastra infrastrukture odnosno katastra vodova u Republici Hrvatskoj. I već smo čuli ovdje u raspravi jutros, svega 6 gradova u RH vodi do prije 6 mjeseci vodi katastar vodova na način propisan zakonom. I to su gradovi Zagreb, Bjelovar, Koprivnica, Osijek, Hvar i Velika Gorica. Grad Split je, vođenje te evidencije prepustio privatnoj firmi, a grad Vinkovci je, u gradu Vinkovcima katastar vodi Državna geodetska uprava na temelju ugovora između grada Vinkovaca i Državne geodetske uprave. Dakle preko 73%, odnosno preko 97% teritorija RH ne vodi, katastar vodova se ne vodi sukladno zakonu iz 1999. godine koji je kasnije novim zakonom iz 2007. i pravilnikom o vođenju katastra vodova trebao obuhvatiti čitavo područje RH. Dakle, mislim da je došlo vrijeme jesmo li to trebali ovim zakonom ili će nam ministar i Vlada doći vrlo brzo sa novim zakonom, treba što mi kažemo vratiti dijete materi. A to je prepustiti da katastar infrastrukture vodi za to jedina, stručna, pozvana, nadležna, državna uprava a to je Državna geodetska uprava. provedbe zakona možemo vidjeti da to nije zaživjelo iz brojnih razloga a jedan možda od najvažnijih je taj što su jedinice lokalne samouprave fiskalno nemoćne to kvalitetno raditi. A s druge strane ono što im ne ide na ruku to je katastrofalno stanje u katastru nekretnina s obzirom na njegovu neažurnost i usklađenost sa zemljišnom knjigom. A to nije mali posao u Hrvatskoj. Inače evo za našu informaciju mi danas govorimo o vodovima, o infrastrukturi koji su ukupno dugi 355 tisuća kilometara. Dakle 335 tisuća kilometara moraju jedinice lokalne samouprave, od toga smo čuli kako su financijski osposobljene moraju voditi evidenciju koja obuhvaća 335 tisuća kilometara. Zato gospodine ministre naša sugestija je da da Vlada razmisli kako bi taj veliki odgovoran posao vratila tamo gdje, gdje na kraju nije ni otišao nego svega u nekoliko jedinica lokalne samouprave. Kada o tome govorim, evo onda bih malu zamjerku uputio bivšoj Vladi Zorana Milanovića jer ovo što mi danas raspravljamo trebali smo raspraviti i prije godinu, godinu i pol dana jer direktiva ovu obvezu nam stavlja u obvezu donošenja do 1. siječnja 2016. godine pa evo kasnimo malo s time ali to ćemo ja se nadam sa ovom izmjenom zakona izmijeniti. Kako ste u članku 2. spominjali državnu izmjeru, spominjali ste povjerenstvo koje nužno prati i provodi državnu izmjeru, formiranje katastra nekretnina, formiranje zemljišne knjige. Ja mislim i to sam rekao malo prije u replici da je potreba da RH uđe u izmjeru, u novu državnu izmjeru u izradu katastra nekretnina, u izradu zemljišne knjige, jedna od najvažnijih projekata ove Vlade i ovog saziva Sabora. Prema procjenama financijskih stručnjaka i analitičara, tvrdi se da u Hrvatskoj se godišnje zbog nesređene zemljišne knjige i zbog nesređenog katastra gubi preko 5 milijardi kuna, to je otprilike 2 Pelješka mosta. Dakle mi godišnje zbog toga što mi, u to mislim društvo i država i središnja država, područna samouprava, županije, gradovi i općine gube zbog toga oko 5 milijardi kuna. Mi u Hrvatskoj godišnje za registraciju jedne pokretnine koja je nekome bolja a nekome lošija a to su vozila, hrvatski građani izdvajaju oko 5 milijardi kuna za registraciju naših vozila, za njihovo osiguranje i troškove registracije i nepokretnine koja se ne može mjeriti sa nekretninom, sa imovinom, sa zgradom, sa parcelama koje taj isti građanin ima. Od '90-te do danas, dakle Hrvatska godišnje izdvaja za registraciju oko milijun i 700 tisuća vozila oko 5, 6 milijardi a za sređivanje najvažnije temeljne evidencije smo izdvojili 600 milijuna kuna. Dakle sve što smo premjerili u Hrvatskoj smo premjerili za 600 milijuna kuna. A to što smo premjerili i što je država iz proračuna i jedinice lokalne samouprave uložila 600 milijuna kuna pola nije riješeno, 282 izmjere katastarskih općina još uvijek čekaju ono o čemu sam malo prije sa gospođom Mrak-Taritaš govorio nezainteresiranost, moram reći u prvom redu pravosuđa, manje ovog ministarstva ne funkcioniraju povjerenstva, ne funkcioniraju zaposlenici gruntovnica ili suci nadležni za gruntovnice, ne funkcionira u cijelosti povjerenstvo. I ono što je trebalo potaknuti razvoj jedinica lokalne samouprave to je ta nova državna izmjera a onda nakon nje novi katastar i nova zemljišna knjiga jer kao što i malo prije smo čuli a to je točno, nakon dvije godine što ste nešto premjerili i niste stavili u funkciju, nakon 3, 4 godine to treba ponovno mjeriti. I radimo posao besposlova, Sizifov posao radimo, kada nešto napravimo, uložimo ogromne novce i to ne provedemo niti kroz katastar, niti kroz zemljišnu knjigu. I gotovo kažem taj posao gubi svoj smisao. Zato sam i na odboru govorio o potrebi da Vlada sukladno članku 5. čini mi se Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina dođe čim prije sa petogodišnjim planom i programom državne izmjere i katastra nekretnina. Činjenica je da najvrijednije zemljište u Hrvatskoj, ono na kojemu počiva 90% turizma gdje su najskuplje nekretnine u Hrvatskoj još uvijek se bazira na premjeru, na izmjeri iz prve polovice 19. stoljeća. Što to znači? Koliko je tu novaca izgubljeno zbog nemogućnosti investicija? To znaju svi oni koji su pokušali dograditi vlastitu kuću, a da ne kažem o ozbiljnim investitorima koji su pokušali ići ići u izgradnju nekih kompleksa gdje se podrazumijeva veće površine, puno veći broj parcela, nesređeno imovinsko-pravno stanje itd. Prema tome, bilo bi dobro da od 3,5 tisuće katastarskih općina koliko ih ima u Hrvatskoj svega je 10% premjereno, a od toga 10% 5% će trebati mjeriti ponovno jer nismo izložili, nismo napravili katastar i zemljišnu knjigu. To bi trebala, dakle potreba izrade petogodišnjeg plana državne izmjere i katastra nekretnina biti naša, jedna od naših temeljnih akata o kojima će raspravljati Hrvatski sabor. I ne samo zbog toga, ne samo zbog toga ja dvojim koliko god uspješne jedinice lokalne samouprave pojedine bile u Hrvatskoj, koliko imali vješte i uspješne i stručne gradonačelnike i načelnike. Da godina koja je pred nama 2017. godina neće biti dovoljna da bismo proveli Zakon o porezu na promet nekretnina, neće biti, neće se tu moći napraviti s obzirom na ovo što vam ja govorim a to je katastar i zemljišna knjiga. Ja sam tijekom rasprave o poreznoj reformi već o tome govorio i ja se nadam da ćemo kroz 2017. godinu ostvariti pretpostavke da se krene u ozbiljan projekt a to je izrada evidencije koja će to moći riješiti. Prema tome, da bi se moglo kvalitetno provesti Zakon o prorezu na promet nekretninama jedna od pretpostavki je da se ove nekretnine ili barem one parcele, one katastarske općine u kojima je krenula izmjera dovrše do kraja i pri tome znamo da još 219 219 katastarskih općina uopće nema niti katastar niti zemljišnu knjigu. Prema tome, u tom petogodišnjem planu i programu kojeg sam maloprije govorio gospodine ministre tih 500 katastarskih općina bi morali biti u apsolutnom prioritetu. I na kraju, u prelaznim i završnim odredbama rečeno je da potrebno, planirano je 15 dana gospodine ministre u kojima biste trebali donijeti pravilnik, odnosno ravnatelj Državne geodetske uprave. Nisam siguran, jedino ako već nije napravljen da ga se može u roku 15 dana donijeti. Bilo bi dobro da zbog sebe samih se ravnatelju Državne geodetske uprave omogući bar 60 dana ako će napraviti taj, ako je pravilnik gotov to je za prihvatiti ali ako nije u svakom slučaju to je primjereniji rok od 60 dana jer se bojim da ćemo u 15 dana moći donijeti takav jedan pravilnik. I na kraju, bilo je riječi i o INSPIRE direktivi na temelju koje je donesen Zakon o nacionalnoj infrastrukturi podataka. Ni on ne ide i vi to jako dobro znate iz istih razloga o čemu sada govorimo. Jer temeljna podloga za izradu nacionalne baze infrastrukturnih podataka jeste kvalitetna zemljišna zemljišna knjiga, prije svega kvalitetan katastar i kvalitetni planovi u RH. Tako da ćemo mi o INSPIRE direktivi koja je usput rečeno donesena još 2007. godine na razini Europskog parlamenta još puno, puno čekati da ta kompletna baza bude do kraja dovršena. Evo u tom smislu u tom smislu klub HDZ-a podržava gospodine ministre ovaj prijedlog zakona. Važno ga je donijeti čim prije, važno je da Državna geodetska uprava čim prije uspostavi ovu evidenciju. Dobro bi bilo da se ide u izmjenu Zakona o državnoj izmjeri, preuzmu podaci iz jedinica lokalne samouprave jer smo vidjeli da se one s time muče, da one to ne mogu, nisu financijski osposobljene, jer stručno kapacitirane i treba ovu kompletnu dokumentaciju vratiti natrag u u Državnu geodetsku upravu da ona s time i dalje upravlja, prikuplja, vodi, obavještava ovo što je jako dobro, traži informaciju o početku radova za bilo koji, polaganje bilo kojeg djela ove infrastrukture i na taj način da se može krenuti u jednu kvalitetnu izgradnju tih vodova kako bi što manje trpila šira zajednica. Jer kada se grade planirano zajedno, postavljaju se i vodovi onda su troškovi kud i kamo manji. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo popriličan broj replika na vaše izlaganje. Pa krenimo redom. Prva je ona uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bačić, u svom izlaganju rekli ste da je nužno usklađenje hrvatskog zakonodavstva sa ovom direktivom i tu se s vama slažem isto što se s vama slažem da smo godinu, godinu i po dana izgubili da je već trebao biti ovaj zakon donesen. Da smo izgubili godinu dana to se s vama slažem. A isto tako se slažem s vama da je nužno sređivanje gruntovnice i katastar na terenu i da jedinice lokalne samouprave sa svojim fiskalnim kapacitetima ne mogu same nositi taj teret, da je dobra bila praksa što ste vi dali naglasak da se uložilo preko 600 milijuna kuna zajednički Državna geodetska uprava, jedinice lokalne i regionalne samouprave u sređivanje tog stanja. Pa vas pitam da li će se s tom praksom nastaviti i u buduće odnosno volio bih vidjeti u proračunu za 2017. i 2018. tih ponovno 600 milijuna kuna u planu Državne geodetske uprave da zajedno sa jedinicama lokalne samouprave da se sređuje stanje jer dugoročno planirati i sređivati stanje bez novca naravno ne ide. I slažem se komentarom gospodina Sanadera da bi trebala biti i fiskalna decentralizacija odnosno volio bih i vaše mišljenje čuti oko toga oće se ići u tom pravcu da se dio dio novac koji se uplaćuje u državni proračun vrati jedinicama lokalne samouprave kako bi bile fiskalno jače da mogu nositi i graditi svoje infrastrukture, odnosno da mogu planirati 5, 6 godina tj. koje će državno tijelo koordinirati te aktivnosti što je i gospodin Sponza rekao. Mislim da bi to uz Državnu geodetsku upravu moralo biti i Ministarstvo gospodarstva ili neko drugo nadležno državno tijelo i da bude tješnja suradnja između jedinica lokalne samouprave, katastra i Državne geodetske uprave. Ujedno bih i pohvalio suradnju Državne geodetske uprave

Ja držim da sređivanje zemljišno-knjižnih evidencija jest i zadaća države i jedan od strateških projekata države. Ali u troškovima sređivanja te evidencije ne smije država sam sudjelovati. mislim da je u Republici Hrvatskoj negdje oko četvrtine vlasništva Republike Hrvatske na tim zemljištima. Preostalih 75 ili su privatno vlasništvo ili su tvrtke, korporacije, udruge, jedinice lokalne samouprave itd. Prema tome, da bi se osigurala sredstva ja mislim da trošak izmjere treba pasti i na mene kao vlasnika nekretnine. sukladno površinama koje svaki građanin Republike Hrvatske ima i sukladno povećanju vrijednosti koja njegova nekretnina dobija nakon izmjere samo podatak da su jedinice lokalne samouprave na kojima je izvršena izmjera formiran novi katastar i nova zemljišna knjiga samo sa osnova komunalne naknade su im se povećali prihodi u u proračunu za preko 50%. Toliko o tome koliko jedinice lokalne samouprave danas imaju kvalitetnu evidenciju što se tiče prikupljanja komunalnih naknada. A da ne govorim da s osnova poreza na promet rastu prihodi u jedinicama lokalne samouprave, jer sređena nekretnina gdje je vlasništvo upisano 1/1 u pravilu je skuplja za 15 do 20%. Na taj način raste cjelokupna vrijednost i pri prometu tom nekretninom od sada prema novom zakonu će jedinice lokalne samouprave značajno povećati prihode. Prema tome, to ne smije pasti samo na teret države, nego to mora pasti i na teret jedinice lokalne samouprave koja će od toga imati velike koristi i na građane kojima se potpuno sređuje imovinsko-pravno stanje.

da vode katastar vodova. Slažem se sa vama, to je bila loša odluka i uopće ne čudi da je 97% teritorija RH neobranjeno tim više što ni sami operateri, pa čak ni danas 16, 17 godina nakon toga ni sami ne znaju gdje se sve nalaze ti isti vodovi. Rekli ste jednu riječ u svojoj raspravi nezainteresiranost pravosuđa. Ja bih to istaknuo kao ključan problem, ali ne u vidu nezainteresiranosti pravosuđa već neusklađenosti i to sveopće neusklađenosti između Ministarstva pravosuđa, pravosuđa, pravosudnih struktura Općinskih sudova, Geodetske uprave, jedinica lokalne samouprave. Apsurd je da gradovi i općine kod rješavanja svoga katastra osim što moraju osigurati ured za suca i bilježnika i sve ostalo opremu s kojom će se oni služiti dolazimo u situaciju da moramo osiguravati plaću za zaposlenika suda koji će voditi tu evidenciju. tu situaciju u Opatiji, imamo kod mene u Bakru. Imamo diljem Hrvatske takve situacije gdje jedinice lokalne samouprave u željama da ubrzaju sav taj proces izlaze u susret sudovima, osiguravaju sredstva za plaće njihovih zaposlenika. I onda dolazimo do ove vaše konstatacije da je na sređivanje katastra koji je ključan u funkcioniranju, normalnom funkcioniranju i razvoju države i gospodarstva potrošeno svega 600 milijuna kuna. I kad pogledamo one ugovore 60%, 40% jedinicama lokalne samouprave pitam se tko će to platiti. I na kraju nije ni samo plaćanje svega toga problem, već je problem onda uopće dobiti sud na izlaganje i protek vremena od nekoliko godina kad se mora ponovo obrađivat i vršit vršit snimka kompletnog terena da bi se došlo u situaciju, a već na potrošeni novac odradit posao do kraja. Dakle, ne nezainteresiranost nego sveopća neusklađenost i manjak sredstava da se uopće tako nešto krene rješavati.

truda i znanja vaša jedinica lokalne samouprave riješila, uložila na rješavanju problema Bakra i kad je u pitanju poslovna zona i kada je u pitanju nove izmjere koje su rađene. Stoga imate pravo i govorite iz vlastitog iskustva. Ja čak tu ne bi ni, moram reći, ni krivio suce i zaposlenike općinskih sudova. Činjenica je da imaju ogroman broj neriješenih predmeta onih svojih izvornih. Činjenica da im ovaj posao nije adekvatno plaćen. Činjenica je da jednostavno taj posao ne ide onako kako je predviđen i da je potrebno ovo što je i ministar ovdje što ima drugačiji pristup u radu tih. Potrebno je više ljudi, potrebno je zaposliti ljude i u katastru i potrebno je zaposliti ljude u općinskim sudovima ako nam je do toga stalo. Ako nam do toga nije stalo onda ćemo imati i dalje veliki broj općina koje su premjerene, ogromni novci koji su uloženi a koji ako se ne napravi ovo što sada predlaže ministar bojim se da će to i dalje ostati posao kojega će trebati sukcesivno ponavljati a nećemo imati nikakav efekt od toga što smo napravili sa tom izmjerom koja je bila predviđena i koja je napravljena. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Darka Parića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Bačiću moram priznati da se takoreći u svakoj riječi koju ste govorili za govornicom sa vama se u potpunosti slažem. temelj uređene države su uređeni podaci definitivno. I mislim da u zapadnoeuropskim državama i svim razvijenim državama ovoga svijeta o ovoj temi o kojoj mi danas govorimo oni odavno ne razgovaraju zato što su ovo pitanje davno, davno uredili. Također se slažem s vama da svi podaci koji su nacionalno bitni u bilo kojem aspektu se moraju držati na jednom mjestu, skupljati na jednom mjestu, obrađivat se na jednom mjestu baš onako kako struka i sve zajedno nalaže. Ja sam stekao dojam da je poanta vašeg izlaganja na kraju bila ona narodna poslovica „Puno baba, kilavo dite“, čini mi se da je to upravo danas slučaj sa svim ovim što mi imamo. Mi u RH imamo jako dobrih primjera dobrog upravljanja podacima koje država ima i kroz Ministarstvo uprave, i kroz MUP, kroz Ministarstvo financija ako hoćete kroz Poreznu upravu sve ostalo, kroz Ministarstvo znanosti, ali ovo je jedan od najboljih primjera kako nešto katastrofalno loše radimo. I mnoge reforme o kojima mi pričamo jako teško tehnički uopće da ikad možemo sprovesti ako ovakav jedan posao ne odradimo. Ja mislim da je ovo odličan momenat kada se ustvari i HDZ i koliko vidim svi u ovom Saboru slažu da bi ovako nešto trebalo napraviti. Mi iza sebe imamo iskustvo na kraju krajeva i kolegice Mrak TAritaš kada smo u u jednom određenom periodu kroz čini mi se dvije godine, stali podvukli crtu i riješili desetljećima prije toga problem bespravne gradnje i legalizacije. Možda je to jedan od načina ili put kako bismo mogli ovdje podvući crtu na ovom pitanju, napraviti nekakav akcijski plan i dogovoriti se da zajedno da se jednostavno jednim projektom ovako nešto napravi. Čak mislim da niti sredstva koja bi bila potrebna za takvo nešto nisu previše bitna, ovo je puno bitnije nacionalno, sigurnosno i kako god hoćete pitanje da se konačno jednog dana riješi. Jer ako ovako nastavi se odvijati ovo, ispričavam se završavam, nikad nećemo napraviti, mnoge stvari i reforme o kojima priča i lijeva i desna strana Sabora i centar Sabora kako god hoćete. Jer je mnogo reformi se temelji baš na ovim podacima. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega … ja se s vama slažem, ovo nije niti ideološko pitanje, ovo nije pitanje na kojima se uopće ovdje u sabornici treba dijeliti. Rekao sam i to je moj stav ja mislim da je to ministar i čuo, da bi jedna od budućih njegovih dolazaka u Sabor trebao biti prijedlog plana petogodišnjeg plana državne izmjere. I mi o tome ovdje u Saboru bi trebali raspravljati. Rekao sam po meni što bi taj, koje bi jedinica lokalne samouprave odnosno katastarske općine taj plan trebao sadržavati u svakom slučaju one koje su izmjerene, a nisu do kraja realizirane. To nije akcijski plan kako ste vi rekli nego je to plan predviđen zakonom. Puno puta govorimo kako je Hrvatska čini mi se na 56. ili na 45. mjestu po konkurentnosti, nisam siguran, ne znam, ali vjerujte da je to što je ona na tom visokom mjestu je u velikoj mjeri krivo i ovakvo stanje sa temeljnom evidencijom. Mi se možemo i ovaj ministar i moja nasljednica, mi se možemo truditi skraćivati vrijeme ishođenja građevinske dozvole, ali ono će biti uvijek jednako dugo ako se ovo ne riješi. Jer vi možete reći čovjeku da će dobiti dozvolu u roku dva dana, a ako mu prije toga treba dvije godine za uknjižit se na svoju parcelu, njemu za građevinsku dozvolu treba dvije godine. To što ćemo mi formalno reći da smo skratili vrijeme pa sada ured mu izdaje dozvolu nakon dva dana kada je prikupio svu dokumentaciju i on je dobio doista formalno dva dana, ali mu je trebala godina, dvije dok je posloživao vlasničke odnose dok je sve to skupa riješio. Dakle uz stabilnost poreznog sustava, uz smanjenje administrativnih barijera ovo je temeljni preduvjet da Hrvatska bude konkurentna i to onda možemo biti ako to napravimo.

ja mislim da stanje u lokalnim samoupravama nije tako crno kao što se kaže što se tiče katastra vodova jer komunalna poduzeća koji su i distributeri u principu većinom imaju barem te katastre vodova i mislim da bi mi morali omogućiti zakonima koji bi bili provedivi da se njih više upotrijebi i da u principu dođemo što prije do takvih pravih katastra vodova koje bi lokalna samouprava koristila i imala i koji bi se u krajnjem slučaju nakon toga predali Geodetskoj upravi i sve to skupa poboljšali. Zašto ovo govorim? Govorim o jednom primjeru iz prakse. Dakle moje Komunalno poduzeće u Križevcima ima katastre vodova i odvodnje sve uredno napravljeno, čak smo formirali Geodetski odjel u komunalnom poduzeću. I onda je komunalno poduzeće predložilo da bi za grad i za okolne opčine gdje je distributer vodilo katastre vodovoda. I odbijeno je s državne razine iz jednog razloga, što nemamo ovlaštenu osobu diplomiranog inženjera geodezije nego ovlaštenu osobu inženjera geodezija. Dakle katastar vodova postoji u komunalnom poduzeću, ali on formalno nije katastar vodova grada Križevaca iz jednog banalnog razloga, po meni stvarno banalnog razloga. Ja nisam te struke i ne mogu ulaziti u to, ali ako već nešto imamo, ako je napravljeno pa ajmo to iskoristiti. I ja mislim da se takvim određenim pomacima u zakonu mogu vrlo brzo ovi postoci i broj jedinica lokalne samouprave staviti u sasvim jedan drugačiji omjer jer mi to definitivno dosta toga imamo. Hvala. Odgovorit će poštovani Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Hrg, slažem se s vama da danas rijetko može se položiti neki vod, a i već duže vremena a da o njemu ne postoje podaci. Slažem se s vama da odgovorni direktor komunalne tvrtke prikuplja podatke i od kada je on, ali pokušava prikupiti podatke koje o vodovima i infrastrukturi koju je naslijedio. Ali znate što, razlika je kad morate ići u jedno komunalno poduzeće, u drugo, pa u HEP, pa možda u Telecom, pa u Janaf, ili već ne znam gdje da biste imali cjelokupnu sliku i evidenciju o svim tim vodovima. Ako to sve nije na jednom mjestu, ako s time ne upravlja osoba koja zna, koja vam da podatke koje vi možete vrlo lako koristiti kad idete u pretprojektiranje, u nove građevinske radove, onda to nije to. Prema tome, ja mislim da je ovo što se radi i na tome treba nastaviti, da se nastavi, moj prijedlog je da se kompletni katastar vodova vrati područnim uredima, njihovim ispostavama, da se to stavi na jednom mjestu, što ne znači da jedinica lokalne samouprave i dalje neće za svoje potrebe voditi. Vi to znate dobro kao gradonačelnik zašto vaš grad ne bi imao sve podatke o tome, ali dajmo to onome koji to najbolje zna voditi. I zašto vama napraviti dodatne troškove, zašto vi morate zaposliti inženjera geodezije bio on ovlašteni, diplomirani, ima ga u katastru, neka on služi i za vas i za sve općine u vašoj županiji, i gradove, koji moraju tu evidenciju voditi. To je po meni pravi put, a dokaz da sam u pravu je činjenica da 17 godina

nažalost koje evo i Geodetska uprava morala biti, i prije sam replicirao, koja mora biti središnje tijelo koje će prikupljati sve ove podatke. Nažalost, kao što sam kazao, kao u zaleđu Sinja, Bilom Brigu tako i u Vrgorcu, ponavljam po stoti put na Malom Prologu 2 2 kilometra su krivo ucrtali granicu. Opet ponavljam, još jednom i vama, ministre, dobro zapamtite i taj problem morate otkloniti. To je 2 kilometra u dubini hrvatska granica je oštećena, u dubini teritorija. Gospodine Bačiću, govorili ste i o katastru svih vodova. Naravno, mnogi su sada, mnoge smo mi zakone i direktive prepisivali, ali u stvarnosti to nije ostvarivano. Naravno, s proračunom Grada Zagreba 7,5 milijardi kuna i 12 milijardi iz Holdinga da je to vrlo puno jednostavnije nego lokalnih sredinama, npr. Lećevica ili Nazelu u koju nemaju šta ni ucrtati jer jednostavno vodovoda čak nemaju. Prema tome, to su zaboravljeni krajevi gdje se nije uopće ulagalo. Ključni problem je, vrlo jednostavno da se dalo recimo telekomunikacije naše, tj. telekomunikacijski vodovi u privatne ruke, stranom teleoperateru i naravno da su građani to platili i sad je netko drugi vlasnik. Njemu nije u interesu uopće da se to ucrta jer neće platiti pravo služnosti kao tom privatnom vlasniku tako ni lokalnoj samoupravi. telekomunikacija, vlasnicima tih telekomunikacijskih vodova? Nikakav. Opet će platiti to lokalna samouprava, opet će platiti država, a dobili su ono mukte, što su naši građani platili. Znači, ovim zakonom treba ciljati i tu skupinu koja je postala vlasnik onoga što su naši građani platili, a privatizacijom bez ikakvih zakona i direktiva Europske unije su naše političke elite dale da privatiziraju. Pa vas molim, vi imate iskustvo, odgovorite koje troškove će imati oni koji su privatizirali telekomunikacijske vodove od naših građana koji su to platili. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Evo odgovorit će uvaženi zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj, najprije par riječi o Austro-Ugarskoj. Vi ste s pravom rekli, dakle naše dvije najvažnije evidencije u najvećem dijelu teritorija Hrvatske se vode na temelju izmjere koju je radio Fran Josip prije 200-tinjak godina,

A činjenica da je veliki dio nesređenih imovinsko-pravnih odnosa bio na nekretninama. Mnoge koje su imali namjeru prodati nisu mogli jer im kupci nisu htjeli kupovati zbog toga što su imali nesređeno imovinsko-pravno stanje. Tako da netko kaže da u svakom zlu ima i nečeg dobrog. Šalim se to. Danas je jednostavno nedopustivo da jedna država kao što je Hrvatska još uvijek svoje temeljne evidencije bazira na izmjeri vrlo skromnoj i vrlo primitivnoj prije 180 godina, a ostale države članice te Austro-Ugarske su i te kako već napravile i mogu biti uzor nama u Hrvatskoj kako izgleda prava izmjera, prava zemljišna knjiga, pravo stanje stvari na nekretninama. Ja mislim da što se tiče ovog drugog dijela i teleoperatera pa i komunalnih poduzeća, mislim da je to propisano. Obveza je svih njih dostaviti te podatke. Zbog toga i nama treba katastar vodova da on prisili operatera da on to ucrta, da on to napravi, da on to evidentira pa ako hoćete i plati i da mu netko tu evidenciju tamo ima i vodi. na tom tragu i vidim ovaj zakon da postoji obveza vlasnika infrastrukture da to ucrta, evidentira, dostavi, da mu netko to kasnije vodi, o tome ima podatke kako bi ti podaci poslužili nekome drugome kad blizu njegovog voda izvodi određene radove. I na tom tragu vidim ovaj zakon i na tom bi trebalo ustrajati i čim prije taj katastar formirati. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bačić, dakle, i kroz vašu raspravu vidimo da se svi zapravo slažemo. Slažemo se u puno stvari, ja se jednako tako slažem s dijelovima vaše rasprave pa je možda došlo da osnujemo jedan klub razumnih ljudi koji se svi slažu oko zanimljivih tema. U raspravi ste spomenuli dio Zakona o lokalnim porezima i dio Zakona o nekretninama, i zaista kroz raspravu kad smo raspravljali o tom zakonu, ja sam čak i molila za razum svih i rekla: Ljudi moji, dajte vidimo, 2017. je godina u kojoj to ne možemo realizirati, ne možemo napraviti dobru pripremu. Stoga mi je izuzetno drago da ste vi s ove govornice to još jedanput rekli. Svi znamo da su u svibnju 2017. lokalni izbori, svi znamo da je odgovornost za sređivanje stanja da bi se mogao uvesti taj dio zakona sa 1.1.2018. sređivanje stanja u prostoru i svi znamo da nam za to treba strašno puno vremena. Iz vašeg izlaganja je vidljivo da tu imamo zaista neke jedinice lokalne samouprave koje će to moći učiniti jednostavno ali će morati donositi rješenja i na ta rješenja će sigurno biti užasno puno žalbi ali ima onih koji na to neće biti spremno. Čak imaju i oni koji danas imaju komunalnu naknadu koliko toliko riješenu ali neće se moći prilagoditi vezano uz taj dio zakona o lokalnim porezima kada je riječ o nekretninama. Stoga evo koristim još jedanput priliku i kroz ovu repliku reći da mi je drago da ste i vi sa ove govornice to rekli. I apel na sve da glas razuma prevlada, da 2017. zaista iskoristimo ali to uloga države mora biti bitna i značajna da se maksimalno sredi stanje vezano uz nekretnine jer nećemo imati uvesti porez na što. Hvala. Hvala. Odgovoriti će poštovani zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, to što sam ja malo prije rekao, to sam ja rekao u nazočnosti ministra, to možete pogledati u fonogramu kada sam govorio u ime kluba HDZ-a, kada sam govorio o lokalnim porezima. I tada sam rekao da bih volio da se varam ali da se sigurno neću prevariti, nećemo ili teško ćemo, teško ćemo moći sustignuti rok 31. prosinca 2017. godine i da će jedinice lokalne samouprave u izbornoj godini moći tu evidenciju do kraja formirati. Ima onih koji će to napraviti, ima jedinica lokalne samouprave koji imaju katastar zgrada koje ga uporno održavaju, koje su ga napravili i te jedinice lokalne samouprave iz mog razgovora sa brojnim čelnicima tih jedinica lokalne samouprave govore da nakon što su dali ne veliki iznos geodetskim tvrtkama, ne reklamiram koje su to a koje u Hrvatskoj to jako dobro rade, njima je, tim jedinicama lokalne samouprave kroz proračun već iduće godine s povećanjem komunalne naknade vraćena investicija. Ja bih volio da je takvih jedinica još u Hrvatskoj, će, vjerujte da će se brojne jedinice lokalne samouprave kada vide koje bonuse dobivaju od takve evidencije vrlo brzo na to upustiti. to što je dan rok dosta, dosta ovako zahtjevan, ako se i produži 5, 6 mjeseci ili godinu dana neće biti prvi zakon koji nije stupio na snagu onda kada je bio predviđen, vi to jako dobro znate. Pa evo ja sam vam spomenuo, vi kao ministrica imali ste obvezu predložiti Hrvatskom saboru da 31. prosinca 2015. godine pa niste ništa nikome zbog toga nije pala kruna s glave i ne mislim da se sve baš mora održati kako smo planirali a trebamo težiti da toga bude što je moguće više. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Ante Sanadera. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bačiću, vi ste govorili o katastarskim izmjerama koje nisu provedene i ovo već spomenuto nekoliko puta Austrougarska u katastru. Međutim ima jedan drugi problem koji isto tako je važan. Vi ste …/Govornik se ne razumije./… sa bespravnom gradnjom kada ste donosili one prve zakone i to. Ali ima jedan problem a to je ova, naši suhozidi na dijelovima koji nisu katastarski uopće uvedeni imamo mnoge i vinograde i mnoga područja na unutrašnjosti otoka a i u Dalmatinskoj zagori koje sada stvaraju ljudima problem jer su to i OPG-ovi, htjeli bi ljudi raditi, kako je siromaštvo veliko nisu to nikada uvodili, kroz 150 godina nije nitko uvodi nego jednostavno se radilo, koristilo se. Međutim, danas kada smo u vremenima, kada ljudi traže sredstva europskih fondova, kada pokušavaju to prijaviti onda imaju velike probleme. A isti problem je i ono uknjižba Hrvatskih šuma. Jer u svim tim našim ruralnim područjima jedn čestica zemlje se proteže ono cijelo brdo i još sve oko kuća ljudima tzv. muša kako kažu u Dalmaciji, sve je pod jednom katastarskom česticom i sada je građevinsko područje unutar mjesta pripalo Hrvatskim šumama jer je kao ista čestica povezana sa onom u brdu. I to se ne može ni riješiti jer ne možete parcelaciju raditi unutar te te velike čestite Hrvatskih šuma i tako ljudi imaju nekakvu štalu, nešto imaju tamo unutar znači naseljenog mjesta, unutar građevinskog područja i to ne mogu legalizirati i stvara ogromne probleme. Tako da mislim da evo možda drugi ministar otočanin bi se mogao poreknuti ono što smo radili sa bespravnom građom da sada radimo sa ovim područjima koja nisu evidentirana jer je to sada de facto veliki problem građanima i ako želimo demografsku obnovu a ona najjača na selima, ako želimo da ljudi ostanu tamo onda mislim da bi se trebalo potruditi i naći načina evo da možda kroz ovo ministarstvo koje je najmjerodavnije da se pokuša riješiti taj problem i tako pomognemo našem stanovništvu u ruralnom području. Odgovoriti će kolega Branko Bačić. bilo što da radi, posebno jasno ako očekuje svoje kandidiranje i predlaganje svog projekta za sredstva iz EU da jedna od pretpostavki jest dokaz prava vlasništva na nekretnine za koju na određeni način razvija projekt. A ovaj drugi problem kojega ste vi naveli je doista ozbiljan problem jedinicama lokalne samouprave. Na veliki građevinskog zemljišta preventive radi se uknjižilo državno odvjetništvo, parcele koje su dijelom pod šumom, koje su dijelom građevinsko zemljište kao što ste vi rekli jesu danas upisane na RH i vrlo je teško jedinicama lokalne samouprave danas riješiti pitanje otvaranja novog projekta zbog toga što je uknjižena RH i sa DORH-om to ide vrlo teško, ja mislim da bi se u tom dijelu trebalo naći rješenje da se čim prije odijeli doista vlasništvo RH od vlasništva jedinice lokalne samouprave. To su mi brojne jedinice lokalne samouprave dolazile sa tim problemom i on je. Ja razumijem i DORH, imamo jedan vrlo znakovit događaj na jednom hrvatskom otoku gdje je načelnik prodao državno zemljište. I to je bila ona lampica koja je ponukala DORH. da se upiše preventivno i zabrani prodaju dok se ne razgraniče jedinice lokalne samouprave i RH. Zbog toga tu DORH razumijem ali ne smijemo sada postati taoci, treba čim prije ići dalje i utvrditi granicu vlasništva bilo privatnog, bilo državnog, bilo jedinice lokalne samouprave. Hvala lijepa. I zadnja replika je ona uvaženog Ivana Šipića. **Šipić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre. Kolega Bačić zaista ovo je veliki problem o čemu se danas govori ali je dobro da se ovako otvoreno istupa i govori i postavlja i analizira upravo ispred ministra jer je on predlagatelj jednog od rekao bih najvažnijih zakona. Ono što nas čelnike iz lokalnih samouprava najviše tišti upravo su ovi odnosio između i zemljišta i ovog djela što ste vi upravo sada odgovorili, dakle između onog što je državno i ono što je pod javnim dobrom itd. Uvijek najčešće se kad kad dođemo kod ministara otvara pitanje da li ste određenu investiciju, potencijalnu investiciju stavili u prostorni plan? Pa kad metimo u prostorni plan ili stavimo ili kako god hoćete planiramo vrlo važne projekte za svoje lokalne jedinice onda se otvori more pitanja, upravo jedno od ovog što je rekao i kolega Sanader. Tako da je jedno od najkrucijalnijih pitanja i najživotnijih pitanja upravo ova tema o kojoj mi danas ovdje razgovaramo kako riješiti nekretnine, kako zadovoljiti prostor, kako to sve skupa uskladiti sa željama i potrebama lokalne samouprave i čelnika a i mnogih investitora koji vape za mnogim za mnogim investicijama. Ono što valja svakako se potruditi a to je da skinemo famu da su svi i lopovi i kriminalci koji kvalitetno predlažu i kvalitetno donose zakone. U prvom redu to mislim na mnoge investitore koji naiđu na barijeru i načelnike i gradonačelnike koji kvalitetno sa svojim investitorima žele napraviti nešto za svoju samoupravu i za društvo i za državu ali naiđu, i pred mnogim su problemima. predlažemo mnogo toga ali zasigurno gospodine ministre i kolega Bačiću je popis dakle osobito ovo što se tiče dobivanja ugovora sa Državnom geodetskom upravom mi nemao kapacitet, mi smo jako loše kapacitirani, i mnoge lokalne samouprave, nemamo tolike proračune i zato je potrebno ići na izmjenu tog pravilnika da se pomogne ljudima na terenu. Za svaku pohvalu je vaše izlaganje gospodine Bačiću jer suglasje ovdje koje se postiglo govori da samo pogodili u pravu temu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala kolegi Šipiću. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Šipić, vi ste pak otvorili još jednu temu koja nije baš pitanje zakona ali na koju ću vam rado odgovoriti. Naime, ja mislim da moramo mijenjati Zakon o upravljanju državnom imovinom upravo iz ove teme. Ako je RH prepustila lokalnoj samoupravi i područnoj samoupravi a za sebe ostavila vrlo veliki kolač jednog djela i to najvrjednijeg djela Hrvatske a to je pomorsko dobro na takvom projektu treba upravljati cjelokupnom državnom imovinom. Jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine daju koncesije, raspolažu s pomorskim dobrom do određene granice, nakon toga županija a kad su najveći projekti i Hrvatska. Je li normalno da vi kao gradonačelnik Trilja za parcelu, državnu parcelu u vlasništvu RH koja ima 50, 60, 100, 200, 300, 800 kvadrata morate to rješavati u Zagrebu? Ja mislim da vi i slažem se s vama nema tu nikakvih lokalnih šerifa, mislim da jedinice lokalne samouprave i pogotovo njihovi čelnici kada u ovim stvarima rješavaju trebaju rješavati državnu imovinu do određene razine vrijednosti površine ili ne znam već čega. Preko toga županija a kada su pravi projekti velike površine, velike vrijednosti te imovine onda to treba u tim … ministarstvu ili ljudi, to je ono o čemu ste vi s pravom otvorili temu. Na taj način bismo toliko ubrzali investicije, toliko bismo pomogli da se manji neki projekti na razini lokalne zajednice brže riješe da toga nismo ni svjesni a to kažem imamo primjer u upravljanju pomorskim dobrom. Hvala. Preskočio sam nehotice repliku uvaženog Josipa Borića pa će on sada još reći zadnju repliku. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolega Bačić vi ste u svojoj raspravi dali jako dobre inpute da bi mogli danas zaista kvalitetno raspravljati o prijedlogu ovog zakona. sama činjenica, 335 tisuća kilometra razno raznih vodova, infrastrukture od električne energije, javne rasvjete, od plinovoda, vodoopskrbe itd. jasno jasno sugerira da gotovo svaka lokalna samouprava u prosjeku upravlja ili bi trebala imati evidentirano gotovo 600 kilometara vodova na svom području. Zagreb se ne može uspoređivati sa nekom malom općinom i naravno uređene sredine to možda i lakše rade nego sredine kao što su male općine. Gubimo 5 milijardi kuna, mislim da je tu dovoljno samo ta dva inputa da možemo imati ovaj zaključak kojeg ste rekli da katastar infrastrukture treba vrati Državnoj geodetskoj upravi. Jer što radimo? Mi danas trošimo milijarde na recimo za obnovu ili izgradnju novih državnih državnih cesta, nove lokalne samouprave stotine milijuna za lokalne ceste. Mi nekoliko puta kopamo iste ceste da bi zadovoljili potrebe ili gospodarstvenika ili krajnjih korisnika a možemo sve rješavati sa dobrom evidencijom usklađenošću i štediti novac o kojem ste vi govorili. Jer smatramo da više nije prihvatljivo rješenje, da vi imate u komunalnim poduzećima recimo pojedinca koji jedino zna gdje je zakopana poneka vodovodna cijev. Kad on ode u mirovinu nitko više nema evidenciju i dešava se da cijela mjesta ili naselja ostaju bez vode rade toga što je netko bagerom nešto krivo zakopao. Tako da nakon legalizacije svakako moramo dodati i pitanje pomorskog dobra kao nešto što moramo također rješavati u budućem vremenu. Ne treba štedjeti novca za izmjere, zaista ne treba jer samo uređeni katastar štedi i stvara novi novac. Imamo 3 ministra, ministra prostornog uređenja, ovog ministar koji upravlja državnom imovinom i ministra pomorstva koji u slijedećem razdoblju zaista imaju težak i zahtjevan zadatak da to pokrenu i da to bude fokus gdje će država zaista dati najveći napor kako bi se stvorili temelji za normalno funkcioniranje u dijelu kad govorimo o uređenosti sustava. Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Borić, dvije ste stvari spomenuli, a to je je 5 milijardi kuna koje analitičari, ekonomisti u Hrvatskoj govore koliko se gubi zbog nesređenih evidencija. I s druge strane ste spomenuli legalizaciju. U onom prvom zakonu iz 2011. godine legalizacijom je podrazumijevano da država kroz naknadu koju plaćaju vlasnici nezakonito izgrađeni zgrada dio ide u sređivanje, dio ide u novce planirane koje država mora uložiti za novu državnu izmjeru. Za ovaj petogodišnji plan o kojima sam malo prije govorio, Vlada tu odredbu izmijenila i ta su sredstva dijelom prenamijenjena. Konkretno čini mi se da su uložena u velikom dijelu na obnovu kuća nakon poplave Gunje i onog dijela tamo Posavine. Tako da evo taj zakon je omogućio, dao državi značajna financijska sredstva da se tamo to obnovi i to je bilo dobro došlo. Ali izvorno su ta sredstva bila namijenjena ovo što sam ja rekao, da se sredstva od nelegalno izgrađenih objekata a mnogi su objekti nelegalno izgrađeni i iz razloga jer nije riješeno imovinsko-pravno stanje pa se nije mogla ishoditi građevinska dozvola pa mi ovakvi kakvi jesmo linijom manjeg otpora gradimo bez građevinske dozvole na parceli koja nije uređena i onih 800 tisuća objekata koliko ih je bilo u postupku legalizacije velikim dijelom su nelegalni i zbog toga što nije bilo riješeno imovinsko-pravni odnosi. Pa bi onda bilo i normalno da njihova legalizacija i sredstva koja se u njih ubiru su išla u sređivanje imovinsko-pravnih odnosa kako ne bi onda poticali druge, da drugi iz tog istog razloga grade nezakonite, odnosno nelegalne objekte. No, eto to je prošlo, ne treba za tim previše plakati ali moramo izvući pouku da ako ćemo u velikom dijelu omogućiti da se u Hrvatskoj gradi legalno onda je jedna od pretpostavki pored prostornih planova, pored svega i ovo što smo danas evo veliki dio ovog jutra na to izgubili, a to je sređivanje tih evidencija. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Orsat Miljenić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, gospodine pomoćniče. Dakle, ja ću vrlo kratko zato što većina stvari koja su ovdje prije mene izložena zapravo su pokrila dio o kojem sam mislio razgovarati. Dakle naravno da je bitno uskladiti se sa direktivom i naravno da je bitno da nam DGU postane jedinstvena informacijska točka. To je nešto što će omogućiti zapravo u budućnosti, pogotovo ove planirane radove kad se budu provodili da se jednostavno zna tko što radi, da se izbjegne neusklađenost i da s vremenom krenemo u usklađivanje zapravo uopće našeg katastra, katastra vodova, infrastrukture ovdje koji je od neizmjerne, odnosno od prevelike važnosti. Ono što vidim kao problem i to bih htio naglasiti dvije ili tri stvari. Prvo DGU će biti jedinstvena informacijska točka. Međutim, mi i sada imamo situacije da zapravo mi podatke nemamo. I ako se ne nađe rješenje za to DGU neće imati što, neće imati s čim upravljati i neće imati što činit dostupnim. I ja vidim i bojim se da ćemo se ovdje naći vrlo brzo u toj situaciji da DGU neće imati što prikupiti s terena. Jer ako smo mi ovdje samo na 6 lokalnih samouprava koje su riješile stvar, onda je očito da sustav kakav je sada nije dobro riješen i da DGU neće moći, zapravo neće imati šta dati. U ovom trenutku nam može dati podatke za samo tih 6 lokalnih samouprava. Operateri su također jedna stvar koja se ovdje stavlja i koja je dobra i prema kojim se treba pomicati. Nisam siguran da u budućnosti ovo rješenje sa lokalnim samoupravama kako je sada riješeno treba zadržati. Treba možda razmisliti da se to zbilja preseli na DGU, da imamo jedinstveni sustav, ne da skupljamo dio informacija na jednoj razini, pa ih onda objedinjujemo na drugoj. Tu kod toga bih rekao još dvije stvari. Jedna se tiče pravilnika. Ovdje se kaže da će ga donijeti ravnatelj. Mislim da bi bilo puno bolje da se to digne, zapravo hajmo prvo. Prvo bi bilo bolje da se veći dio stvari riješi zakonom nego što je sada, a onda ono što ide da se riješi pravilnikom na razini ministra zato što upravo zbog ovog mi sada imamo rješenje prema kojem je samo 6 samouprava nešto napravilo. Dakle, to je nešto gdje ako se zakonom propišu obveze preciznije onda možete, ministar može razraditi obveze svojim pravilnikom. I mislim da ćemo onda imati bitni iskorak u provedbi. Sljedeća stvar je kod povjerenstava i uopće kroz naplate. Mislim da od toga ne trebamo bježati. Dakle, povjerenstva su tu i povjerenstva treba platiti. Jedan od problema sa kojima se susreće državna uprava u pravilu je da ne može dati za plaće. Dakle, ne može osigurati da lokalne samouprave ili ovdje operateri, odnosno oni koji imaju, koji su zainteresirani sudjeluju u plaćama. I to je nešto što se ne može riješiti samo ovim zakonom, ali o tome također treba razmisliti jer to su poslovi koje treba obaviti u što kraćem roku, koji se neće moći obavit samo dodatnim radom zaposlenika. Negdje će trebati novi ljudi na određeno vrijeme. I mislim da bi trebalo generalno razmisliti o ovima i svim drugim zakonima da se omogući i izravno davanje za plaće onih koji su za to zainteresirani, dakle oni koji će imati neposrednu korist. To je nešto gdje vi zapravo možete u vrlo kratkom roku dignuti sustav da on obavi stvari za, odredite rok od godinu, dvije. Dakle, to su dvije stvari koje mi se čine bitne sada naglasiti. Naravno ovo je samo jedan mali segment. Ono što se ovdje i što će biti najveći posao uopće izradit taj katastar i to su troškovi koje mi u ovom trenutku ne možemo niti predvidjeti. veliki dio infrastrukture je građen odokativno, niti tko zna gdje je i što je. Dio će se vjerojatno morati raskapati da bi se uopće našlo što je i gdje. Tako da mislim, ponovo vraćam se i na ovo plaćanje što više prebaciti na operatere na oni koji su za to neposredno zainteresirani, propisati stvari zakonom, zakonom urediti obveze, dignuti na višu razinu jer ako se to ostavi kao sada dijelom na razini lokalne samouprave, bojim se da nećemo imati odgovarajući rezultat. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Hrvoja Zekanovića. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre. Evo kolega vi ste spomenuli troškove i plaće, pa evo ja ću se malo osvrnuti na to. Troškovi stvarno će postojati, troškove je teško predvidjeti, ali jednostavno u ovaj se posao mora ići. A plaće su ono što je problem. Ja ću se ovdje malo osvrnuti na uopće funkcioniranje katastara. Kada danas govorimo o katastrima za dobiti elaborat za nerazvrstanu cestu općenito, danas lokalne samouprave čekaju godinu dana. Malo je bolje stanje kada govorimo o geodetskim projektima u procesu ishodovanja građevinskih dozvola, tu stvari dosta idu sada promptno, tu se napredovalo, ali svi danas govorimo o investicijama, a investicije ne mogu ići. I sami znate da elaborat za nerazvrstanu cestu jedan preduvjet za kuću za kupoprodaju, za uopće provođenje stvarnog stanja vlasništvo nad nekretninom. Konkretno u mom Šibeniku danas imamo situaciju da je katastar iznimno, iznimno podkapacitiran. Nekoliko ljudi je otišlo na porodiljni, nekoliko se razbolilo, otišlo dalje, danas se radi sa duplo manjim kapacitetom nego što se radilo nekada. Ovdje mi sada gomilamo i dalje posao, a ne mislimo o kapacitetima ljudi koji će to provoditi, a ovo je jako, jako bitno. A druga stvar, radi se o ljudima koji su iznimno potplaćeni. Tako da koliko god to sada zvučalo čudno radi su o plaćama koje su ispod prosjeka, ljudi koji su preopterećeni poslom i jednostavno nema ih dovoljno. A kada govorimo o investicijama moramo imati na umu je katastar nužno da radi promptno. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Orsat Miljenić. A nakon toga nam ti ljudi vjerojatno neće trebati više u državnoj upravi. I tu mislim da treba otvoriti mogućnost gdje god je moguće financiranje od strane onih koji ostvaruju neposrednu korist. Ovdje kada govorimo inače o usklađenju zemljišnih knjiga i katastra, s jedne strane su to lokalne samouprave. Neke imaju novaca, one koje imaju novaca kojima omogućite financiranje onda će iz proračuna biti više za one koje nemaju pa ćemo tako dignuti ukupno sustav. Negdje su to javna poduzeća koja su vrlo zainteresirana i koja mogu i trebaju platiti, trebaju sudjelovati. Dakle, to se ne tiče ovog zakona, to je onda problem i Zakona o državnim službenicima, gdje nema te mogućnosti. Ja sam se s tim susretao, nismo uspjeli riješiti, ali to je nešto što ako se rješava sustavno treba raditi na tom.

evo mogu kazati kako sam jako zadovoljan sa raspravom. Zahvaljujem u prvom redu svim gospođama, saborskim zastupnicama i gospodi saborskim zastupnicima na dobroj, kvalitetnoj raspravi i zadovoljan sam. Evo čuli smo s lijeva preko centra na desno svi se slažu, svi su sukladni da se radi u načelu dobrom zakonu koji treba što prije pustiti u proceduru. Evo čak smo imali tu i dva puta su i čitali kolege iz SDP-a ova obrazloženja, tako da su svi zajedno ja vjerujem utvrdili gradivo. Što se tiče ovako nekih konkretnih odgovora, rok za donošenje pravilnika kako je postavio gospodin Bačić, mi ga moramo donijeti u roku 15 dana jer stupa na snagu 1.1. pa eto moramo ga tako hitno donijeti. A to je odmah odgovor da ga ne može ministar donijeti što ste vi rekli kolega nego mora ga donijeti ravnatelj. Što se tiče razmjene podataka prema jedinicama lokalne samouprave evo drago mi je da se tu uspostavila ta potreba bolje suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave i državne uprava i ministarstava i svih tijela. Da, to je nužno, to je preduvjet razvoja. Ja uvijek kažem da nije jaka RH koliko jedan grad Zagreb ili naša četiri regionalna središta, nego koliko je jaka najmanje selo, općina i grad u našoj državi. Svi ovi podaci će biti javno dostupni, transparentni na službenim stranicama i svi će ih moći koristiti bez naknade, naravno uz ogradu za one vojne tajne kao što je rekla i gospođa Mrak Taritaš koji naravno mogu biti zaštićeni. Što se tiče primjedbe da neka plinarska društva, operateri stavljaju prigovor da će im to biti skupo, zašto bi oni davali svoje podatke, da su ih davali ranije, da davali su ranije. Oni koji su radili svoje projekte cjevovode i slično prema građevinskim dozvolama davali su i parcelacijske elaborate, međutim to je rađeno nekoliko desetljeća ranije pa do danas. Podaci su davani nekad u papiru, nekad u digitalnom obliku, nekad u formatima ovakvim i onakvim i to jednostavno nije moguće sve objediniti u jednu korisnu datoteku i bazu podataka. I nemam ništa protiv da ti svi operateri za ono što nemaju snimke, a što su radili legalno znači imaju snimke i mogu predati bez problema, a ono što imaju nelegalno da izvole snimiti i da nam daju te podatke, mislim da ih to neće opteretiti, a svakako se radi o jednoj korisnoj bazi koja je od višeg društvenog interesa za RH nego što će malo štetiti njihov proračun. proračun. Kolegica Taritaš kaže da je to parafiskalni namet, kolega Branko Bačić je dobro odgovorio, naravno da to nije parafiskalni namet. To se radi o onome da se može ukoliko jedinica lokalne samouprave želi požuriti neku stvar da se može osnovati povjerenstvo koje će ubrzati cijelu proceduru pa će ovisiti o dobroj volji, a to nije nikako obveza i nije parafiskalni namet. Gospodin Demetlika kaže, a i čuli smo od više vas, spora provedba, rade se izmjere i nikako da se provedu. Da, mi sada imamo 100 i nešto jeli to 130, 140 onih izmjera koji su prošli cijelu proceduru, a nikako da se u zemljišnoj knjizi provedu. Imamo ih sada 100 koji su u tijeku, ima i starih do devet, deset, čak i jedanaest godina. Pa to je katastrofa, to je sramota, to je nered i tu su deseci, ma ne, stotine milijuna bačenih sredstva koji sada leže negdje u ladicama. I dobro ste svi primijetili, kolega Branko Bačić napose, da i onog trena kad se to provede za godinu, dvije, tri ili pet, ti podaci više ne vrijede jer je došlo u međuvremenu do nove gradnje, do diobe, dva brata su se razdijelila između sebe i ti podaci koji su snimljeni prije pet godina više ne odgovaraju stvarnom stanju. E evo ga, jako mi je drago da ste svi zajedno podržali tu potrebu reforme katastra i zemljišne knjige. Kao što ste upoznati Vlada Republike Hrvatske još u prijašnjem sazivu, dakle za vrijeme predsjednika gospodina Oreškovića je usvojila paket reformskih mjera, a evo i ova Vlada nastavlja u tom planu. Jedna od tih reformskih mjera je spajanje katastra i zemljišne knjige u jednu jedinstvenu instituciju. Naime, mi danas imamo situaciju da se o nekretninama vode evidencije u dvije institucije, dakle u katastru koji vodi evidenciju o obliku, površini, namjeni i posjedniku za tu nekretninu, zatim u zemljišnoj knjizi koja vodi evidenciju o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na tim nekretninama, a nerijetko, dapače vrlo često imamo situaciju da je stanje na terenu sasvim treće. Ne odgovara ni katastru ni zemljišnoj knjizi nego nešto sasvim treće. Upravo smo mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a Vlada je to prihvatila razmotrili način na koji mislimo da je najbolje to riješiti i usvojena je reformska mjera spajanja zemljišne knjige i katastra u jednu jedinstvenu instituciju. Što ćemo s time dobiti, gospođa Taritaš je dobro rekla samim vođenjem ZIS-a za koji se mogu i pohvaliti da je, evo ga u zadnjih deset mjeseci smo 50 posto Republike Hrvatske uveli u ZIS, zajednički informacijski sustav. Za one koji ne znaju to je objedinjavanje podataka iz zemljišne knjige i iz katastra u tu jednu zajedničku informacijsku cjelinu. Evo završili smo sa cijelom Hrvatskom, bogu hvala i Grad Zagreb je pri kraju, tako da ćemo vrlo brz i taj posao imati, do kraja ove godine će biti gotov. A to je, dobro je rečeno ovdje, točan zbroj netočnih podataka. 2007. godinu po našem reformskom planu ćemo potrošiti da zajedno sa Ministarstvom pravosuđa radimo Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja zajedno s Državnom geodetskom upravom, radimo na izmjeni zakonodavstva, donošenja novih zakona koje će omogućiti da 2008. krene i fizičko spajanje te dvije institucije u jednu instituciju. Tada ćemo dobiti ovo što smo čuli ovdje u Hrvatskom saboru danas puno puta, a to je da se ta dva postupka vode u jednoj instituciji i kad se donese to jedno rješenje, ono će biti provedeno odmah i u katastru što smo rekli, i u zemljišnoj knjizi. Dakle, u tom jednom tijelu i da više nema nedoumica. E tada kreću izmjere. Nema bez novih izmjera ništa. Dakle, treba raditi hitno nove izmjere. Naravno odrediti prioritete, međutim tada će te izmjere biti brzo i lako provedive jer će se provoditi u jednoj instituciji jer sve preko šest mjeseci što treba da bi se neka izmjena provela to je bačen novac. Evo mi vjerujemo da ćemo kada se bude vodilo u jednoj instituciji da ćemo dostići i taj cilj. cilj. Raduje me vaša rasprava, veše sugestije smo ovdje zapisali imamo i neke amandmane na koje će službeno dobiti odgovor, mogu vam najaviti da većina njih će biti vjerujem prihvaćena na sjednici hrvatske Vlade. Pozivam vas da i dalje pratite ovu problematiku, da i dalje dajete veše sugestije i prijedloge i uvjeren sam da će evo s obzirom na podršku koju sam danas ovdje čuo, ovaj zakon dobiti jednoglasnu podršku u ovom Saboru, uz moje jamstvo da iduće godine će doći pred vas kako je kolega Bačić tražio, novi zakoni glede ovog postupka sređivanja katastra i zemljišne knjige. I još na kraju što se tiče izmjera, mi smo zaista to ćete vidjeti u subotu u prijedlogu hrvatskog proračuna, mi smo znatno, znatno povisili sredstva za nove izmjere tako da je to mjera koju nastavljamo dalje. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. S time bih ja zaključio raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. **Petrov, Božo (MOST)** Sljedeća točka je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.BR.40. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora.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

Hrvatskoj još uvijek

Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora.